Head kolleegid! Alustame täiskogu VII istungjärgu 14. töönädala teisipäevast istungit. Nagu ikka on istungi alguses võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Yoko Alender! Austatud aseesimees! Head kolleegid! Annan keskkonnakomisjoni nimel üle eelnõu, millega tehakse ettepanek "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" kooskõlla [arengu]strateegiaga "Eesti 2035" ja samuti Euroopa Liidu tasandil kokkulepitud kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050. Komisjoni liikmed teevad ära töö, mis on Riigikogu teha, ja tegemist ei ole teps mitte kosmeetilise parandusega,

soove ei paista. Selle ühe eelnõu edasise menetlemise otsustab juhatus vastavalt kodukorra reeglitele. Nii, palun kohaloleku kontroll!

Läheme tänase päevakorra läbivaatamise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeniacquis' sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas)

Väga lugupeetud istungi juhataja! Auväärsed kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas seda pika ja keerulise pealkirjaga eelnõu oma istungil teisipäeval, 3. mail 2022. Lisaks komisjoni liikmetele osalesid Siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi, sama osakonna nõunik Ele Russak ja õigusnõunik Jarmo Lilium.

Tekkis diskussioon kahe teema üle. Esiteks, Paul Puustusmaa juhtis tähelepanu ja soovis täpsustust, et kui selles eelnõus on kirjas, et sissesõidukeelu kohaldamise ala on piiratud Eesti territooriumiga – ei ole üldse üllatav, et see küsimus Paulilt tuli –, siis mida see täpselt tähendab. Ele Russak selgitas, et Eesti territooriumi all piiratakse seda ala, kus on Eesti jurisdiktsioon. Ehk seesama tänane ala, kus kehtib Eesti

Eelnõu algses versioonis ei olnud käsitletud Schengeni sissesõidukeelu peatamist kui sellist, mida määrus tegelikult ette näeb ja võimaldab.

Esiteks, tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. maiks 2022 (otsus oli konsensuslik), teiseks, tehti ettepanek teine lugemine lõpetada (otsus samuti konsensuslik) ja kolmandaks, kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 18. mail 2022 (ka see otsus oli konsensuslik). Aitäh! Teile on vähemalt üks küsimus, Peeter Ernits küsib. Teile Hea juhataja! Hea ettekandja! See on üks järjekordne Ukraina eelnõu. Ma loen siit, et ülekaalukalt on need isikud, kellele lahkumisettekirjutust väljastatakse, ukrainlased.

venelasi 119, moldovlasi 58, grusiine 56. Aga 2021. aasta andmed siin puuduvad. Ja küsin: kas ma saan õigesti aru, et see on taas üks Ukraina

Seletuskirjas on kirjutatud: "Tallinnas Rae vallas asuv kinnipidamiskeskus võimaldab majutada kõige rohkem 123 väljasaadetavat

et ministeerium esitab meile ülevaate, milline tegelik seis on. Selle me saime, aga seal 2021. aasta andmeid ei ole. Härra Mart Võrklaevaga räägin ma peaaegu iga päev, aga sel teemal, millele teie tähelepanu juhtisite, ma tõesti rääkinud ei ole. Ma arvan, et see ressurss, see varu peab igal juhul olema. Me ei või iial teada,

kelle suhtes on rakendatud sissesõidukeeldu või kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus. See ilmselgelt parandab oluliselt turvalisust, julgeolekut, avalikku korda ennekõike silmas pidades kolmandate riikide inimesi,

Kui näiteks Ungari on teinud tagasisaatmisotsuse või väljasaatmisotsuse kellegi suhtes, siis see kantakse Schengeni infosüsteemi, ja kui see isik on tulnud Eestisse, siis on meil võimalik teda välja saata. Söandan veel kord öelda, head kolleegid, et Eestis ei ole probleeme sellega, et need inimesed, kellel ei ole õigust Eestis viibida, kelle suhtes on tehtud tagasisaatmisotsus, seda ei täida. Need on väga üksikud [juhtumid], mis pööratakse sundtäitmisele. Tänasel päeval seda probleemi ei ole. Tarmo Kruusimäe, palun!

ei saa. Aga meil on vaja. Me teame ka seda, kuidas ühed liikmesriigid panid Interpoli nime üles ja teised võtsid ära. Kuidas selliseid olukordi välistada? Praegu see süsteem on automaatne, aga üllatusena võib-olla meile vajalikud inimesed on sattunud sinna

See ei pea alati olema Schengeni infosüsteemi sisenemiskeeld. Ka Eesti, või Prantsusmaa näiteks, kui talle mõni isik ei sobi, saab kehtestada sisenemiskeelu ainult Prantsusmaale. Nii et see ei pea olema alati Schengeni infosüsteemi ülene ehk laienema kõikidele nendele riikidele, vaid iga riik võib teha ka igakordselt oma territooriumile sissesõidukeelu. Nii et selles mõttes nagu ... Aga teine pool on loomulikult see, et kuna me oleme Schengeni infosüsteemi osa, me kasutame seda infot, meil on ühine eesmärk hoida seda

Peeter Ernits, mis on protseduuriline mure? Hea juhataja! Protseduuriline küsimus: kas üldse, lugupeetud juhataja, on mõtet eelnõu arutlusel küsida, kui ettekandja räägib suvalist juttu? Ma küsisin, kas Rae vald kuulub Tallinna linna alla, aga lugupeetud ettekandja rääkis kõike muud juttu, ümarat juttu, aga konkreetsele küsimusele [ei vastanud]. Kas on üldse mõtet ettekandjale küsimusi esitada? Hea kolleeg, see on teie otsus, kas te esitate küsimuse või ei esita. Heiki Hepner. Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin seaduse jõustumise kohta. No siin on küll tõesti pikalt sellest ka kirjutatud teise muudatusettepaneku juures. Tegemist on sellise mittetraditsioonilise jõustamismeetodiga, kus konkreetset kuupäeva ei ole. Siin on ka öeldud, et et Siseministeerium korraldab Riigi Teataja teavitamise. Aga kuidas see asi hakkab Riigi Teatajas lõpuks välja nägema? Kui ma tahaksin vaadata, kas see on jõustunud, siis ma peaksin iga kord hakkama otsima ka seda, kas see Euroopa Liidu vastav otsus on tehtud või ei ole. Kuidas see asi füüsiliselt hakkab Riigi Teatajas välja nägema, kui seal kuupäeva juures ei ole?

kuidas nemad sellest teada saavad. Aga see ei ole mitte niivõrd meie probleem. Ehk veel kord, tegelikult see säte, kui me räägime ka hoiatusteatest, ei puuduta Eesti kodanikke või Eesti riigis elavaid inimesi, vaid on seotud kolmandate [riikide] isikutega. Mis puudutab härra Peeter Ernitsat, ta kahjuks lahkus, aga

Esimene muudatusettepanek – oli konsensuslik toetus, kõik põhiseaduskomisjoni liikmeid toetasid muudatusettepanekut nr 1. Ja täpselt sama oli ka muudatusettepanekuga nr 2.

millal hoiatusteateid Schengeni infosüsteemi kantakse, juhul kui näiteks on tehtud tagasisaatmisotsus. Üksnes selles osas. Teine muudatusettepanek on puhtalt täpsustus, tehniline täpsustus, et oleks üheselt ja selgelt arusaadav, millal see jõustub. Esimesel puhul, jah, võib natukene diskuteerida. Aitäh,

saadab korda ka selle rõveda teo, kas keemiline kastreerimine näiteks oleks üks asi, mis tuleks sinna juurde? Ütleme, kolmandat korda üritab Euroopasse tulla jälle enda rõvedusi tegema. Siis ta teab vähemalt, et keemiline kastreerimine ootab teda ees. Kas on võimalik panna mingeid

Loomulikult hoopis teine lugu on kriminaalkaristused kõige selle eest, millele sa viitad, ja see on igati asjakohane. Antud juhul sissesõidukeelu või lahkumisettekirjutuse rakendamisel sellist iseseisvat alust ei ole. Ma arvan, et seda võib ju arutada, aga

Jaa, seesama punkt selle kohta, tõepoolest, ega Riigi Teataja ei saa muuta teksti, mille seadusandja on heaks kiitnud, see läheb täpselt sellisena, nagu see siin on. Nüüd tõepoolest, seletuskirjas ja selgituses on viide, säte selle kohta, et kuna selle sätte puhul jõustumise kuupäev on täna teadmata, siis tuleb selle kohta lihtsalt hiljem hiljem Riigi Teatajasse see säte, millal Euroopa Komisjon on vastava otsuse teinud, millal on jõustunud seesama hoiatusteadete süsteem tagasisaatmisotsuste juures, nii et seda otsust tõepoolest me hetkel ei tea. Kui see otsus Euroopa Komisjoni poolt tuleb,

Aitäh, lugupeetud küsija! Kui me räägime kellegi saatmisest kolmandasse riiki, siis siin on hästi oluline tegelikult – ka siin on muudatus, me täna ei pea seda liiga palju puudutama, kuna see oli esimese lugemise teema –, et nüüd saab saata kolmandasse riiki üksnes selle isiku nõusolekul. Ma räägin kolmandasse riiki saatmisest. Üldjuhul saadetakse nad tagasi oma kodakondsusjärgsesse riiki või alalise elukoha järgsesse riiki. See on üldreegel. Kolmandasse riiki saab saata üksnes tema nõusolekul. Varem oli see säte teine, aga nüüd saab seda teha üksnes tema nõusolekul. Aitäh,

Läbirääkimiste soovi ei ole, vaatame läbi muudatusettepanekud. Muudatusettepanekuid on meil kaks,

Meie tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 543 teine lugemine. Palun kõnetooli põhiseaduskomisjoni esindaja Marko Tormi.

Nii, teine lugemine. Käin üle komisjonis arutletu. Usutavasti on eelnõu sisu kõigile tuttav. Esimese lugemise puhul sai põhjalikult üle käidud, miks ja millistel eesmärkidel neid muudatusi sisse viiakse. Lisan ennetavalt, et

Nii, aga sisuliselt Isamaa muudatusettepanekutest. Üks muudatusettepanekutest oli selline, kus Isamaa fraktsioon ei toetanud seda, et seaduseelnõuga saaks sisse viidud võimalus

Toon näiteks selle, et inimene on avalikust teenistusest lahkunud lapsehoolduspuhkusele, on korraldatud uus konkurss, inimene on tööle võetud ja mingil ajahetkel ütleb lapsehoolduspuhkusele siirdunud inimene, et ta ei naase. Hetkel Hetkel peaks kehtiva seaduse kohaselt viima läbi uue konkursi, kuid seadusandja on selle eelnõu näol loonud võimaluse paindlikumaks asjade korralduseks. Ehk konkurssi ei pea korraldama juhul, kui juba ametis olev inimene täidab oma kohustusi, [teeb] tööd hoolega ja on asutuse juhtidele igati vastuvõetav. See ei ole kindlasti konkurssi välistav tingimus, aga nii nagu esimesel lugemisel ka selgitatud sai, lisandub seadusesse natukene rohkem paindlikkust.Põhjendusena Isamaa fraktsiooni ettepanekule härra Tarmo Kruusimäe lisas, et nemad soovivad seda punkti välja jätta eesmärgil, et inimesed roteeruksid ja konkursile tuleks uusi ja värskeid inimesi. Märge ka selle kohta, et avalikele kohtadele peab olema konkurss, et noored inimesed alustaksid karjääri Eestist. Mitmed komisjoni liikmed avaldasid veel arvamust. Debatt ei olnud kirglik, ei olnud maailmavaateline, oli täiesti sisuline. Aga ei ministeerium ega ka mitmed komisjoni liikmed härra Kruusimäe seisukohta ei toetanud ja Isamaa muudatusettepanekut ei toetanud.Sõna võtsid Monika Tappo ministeeriumi poolelt, Toomas Kivimägi ja ka mina ise komisjoni liikmena.

Teine muudatusettepanek puudutas seda, et juhul kui konkurss on läbi viidud – ma tuletan meelde, et tegemist oli ka Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekuga –, siis eelnõu kohaselt, kui selgub, et kandidaate on mitu, ja ka teisele või kolmandale kohale jäänud kandidaadid olid igati väärt, ning mingi aja möödudes, kuni 150 päeva jooksul tekib vajadus

Taas, selleks et süsteem oleks paindlikum ja konkurssi konkursi tegemise pärast läbi viima ei peaks. Isamaa fraktsioon seda muudatusettepanekut ei toetanud ja komisjonis tehti

Võib-olla ma ei mäleta täpselt, aga tuleta mulle meelde, kas selle eelnõu koostamisel on tehtud väljatöötamiskavatsus ja kas on hinnatud selle vastavust põhiseadusele või Euroopa Liidu õigusele. Aitäh küsimuse eest! Kuna põhiseaduskomisjon seda teemat on arutanud, siis tegemist on seaduseelnõuga, mis on kooskõlas põhiseadusega. Aitäh

on kirjas, et ametnik võib nõuda teenistusest vabastamist koondamise tõttu, ja siis on paar punkti seal all, mis puhul ta võib koondamist nõuda. Kas komisjonis oli arutelu selle kohta, et nüüd tehakse erand töölepingu seaduses? Kas hakatakse ka töölepingu seadust ühtlustama

Ütled oma tuttavatele ja sõpradele, et konkureeri sellele [kohale], kaks kohta jääb vabaks, aga ühele ma teen konkursi, paneme sinu sinna teiseks. Ega siis komisjoni liikmetel ei ole huvi, kes teine või kolmas on, neil on huvi, kes on esimene.

– paberita või paberiga –, ja need asjad pannakse siis vastavasse vormi, nii nagu vaja on. Aga mina tõepoolest näen, et eelnõu on mõistlik, annab paindlikkust juurde ja on tegelikult tänapäeva ootuste suhtes ka organisatsiooni juhtimises igati asjakohane.

See tähendab, et kui Euroopa Liidu asjade komisjon on midagi arutanud, siis on see eelnõu automaatselt kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Sain ma õigesti aru? Kas see praktika ongi nüüd niimoodi, et kui põhiseaduskomisjon arutab midagi, siis järelikult on ta põhiseadusega kooskõlas ei peagi kusagil mujal midagi märkima? Aitäh küsimuse eest! Päris õigesti vist aru ei saanud või vähemalt mina seda mõtet sellisena välja ei käinud. Mõte oli ikka selline, et kui ta põhiseaduskomisjonis arutlusel on ja ministeeriumist on tulnud, siis tehakse kõikide osapoolte poolt kõik, vähemalt meile teadaolev, et tegemist oleks korrektse seaduseelnõuga. Rohkem küsimusi ei paista. Tänan! Aitäh! Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Vaatame läbi muudatusettepanekud.

Head kolleegid, tuletan kõigile, kes võib-olla vahepeal saalist väljas olid, meelde, et arutame muudatusettepanekuid eelnõu 543 – avaliku teenistuse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu Arutusel on esimene muudatusettepanek, mille tegi Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. See on meil vaja läbi hääletada. Seega panen hääletusele esimese muudatusettepaneku, mille on teinud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 20 Riigikogu liiget, vastu oli 42, erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust.

Me just hääletasime. Kas olete nõus, et läheme hääletuse juurde? Tänan! Panen hääletusele teise muudatusettepaneku ... Vabandust! Härra Kivimägi. Auväärt juhataja, te praegu küll eksisite. See teine muudatusettepanek on ikka komisjoni ettepanek jätta arvestamata ... Jaa, vabandust! Mul on märkustes siin jäänud see ...

Ettepanekut toetas 20, vastu oli 42, erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Nii, ja nüüd jõuame kolmanda muudatusettepaneku juurde, mille on teinud põhiseaduskomisjon ja seda on arvestatud täielikult. Seda ei soovi keegi hääletada. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku teine lugemine lõpetada, aga juhatajale on saabunud ettepanek Isamaa fraktsiooni esimehelt: Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 543. 543. See on meil vaja läbi hääletada. Ma eeldan, et me võime minna hääletuse juurde, kuna me just tegime kaks hääletust? Kena. Panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 543 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Liigume edasi meie tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu 596 esimene lugemine. Palun kõnetooli majandus- ja taristuminister Taavi Aasa. Palun!

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Esitan teile täna eelnõu, mille algatamine on otseselt põhjustatud Venemaa rünnakust Ukraina vastu. Eesti gaasitarbimine sõltub hetkel Venemaast veel kuskil 80% ulatuses. Olukorras, kus Vene-poolsele tarnele ei saa enam kindel olla, peame me olema valmis gaasi pikaajalisteks tarnehäireteks. Samuti on oluline tagada, et gaasi strateegiline varu on hoitud ja selle kulud jooksvalt kaetud.Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõul on kokkuvõttes kolm eesmärki. Esiteks, tagada regulatsioon pikaajalise gaasitarnehäiringu tagajärjel gaasisüsteemi toimepidevuseks. Teiseks, tagada gaasi strateegiline gaasivaru haldamise kulude katmine. Ja kolmandaks, täpsustada LNG-terminali kasutamisega seotud regulatsiooni.Kuivõrd lühiajalise tarnehäirega toimetulekuks on kehtiv regulatsioon piisav, siis kehtiv maagaasiseadus ei reguleeri piisavalt tõhusalt ja turuosaliste vajadustega arvestavalt tegevusi just gaasitarnete pikaajalise katkestuse korral. Samuti ei ole regulatsioonis strateegilise gaasivaru haldamisega seotud kulude katmise põhimõtteid. Hädaolukorra seaduse alusel on küll võimalik varud moodustada, kuid nende haldamisega seotud kulud tuleb kehtiva regulatsiooni järgi katta riigieelarvest. Kuigi esimese aasta hoiukulud olukorda arvestades siiski eelarvest kaetakse, ei ole lahendus jätkusuutlik varude haldamise tagamiseks.2022. aasta 1. jaanuaril jõustunud konkurentsiseaduse muudatuste kohaselt rahastatakse osa Konkurentsiameti eelarvest järelevalvetasudest. Konkurentsiametile käesoleva eelnõuga seoses lisanduvaid täiendavaid ülesandeid ja rahastamise vajadust silmas pidades tehakse muudatus ka konkurentsiseaduses. Palun teil eelnõu toetada.

Selle seaduseelnõuga püütakse mööda minna kõikidest Euroopa Liidu direktiividest ja anda ühele ettevõttele täielik võim

Kes konkreetselt – ärge öelge mulle, et valitsus, vaid konkreetne inimene – andis Rein Vaksile ülesande seda eelnõu teha? Aitäh! Nii, nagu ma ütlesin, eelnõu vajadus tuleneb otseselt kolmest punktist.

Jah, küsimus on, miks see seadus täpselt sellisel kujul siin on, ja nii edasi. Aga mul on päris konkreetne küsimus: kas on teada, kuhu ja millal LNG vastuvõtmisvõimekus Eestis rajatakse? Aitäh! Kindlasti on Eestis LNG vastuvõtuvõimekuse rajamiseks mitmeid aga kõige kiiremini on võimalik see rajada Paldiski poolsaare põhjakaldale. Eesmärk on, et see oleks valmis selle aasta sügisel. Aitäh!

Aitäh! Kõigepealt, te ütlesite õigesti, et tõesti bilansihalduritega on seda eelnõu arutatud ja see eelnõu eelkõige oma sisult puudutab bilansihaldureid.

Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra juhataja! Ma küsin nende kulude kohta, mis selle varustuskindluse tagamisega seotud on. Lugupeetud minister, eelnõust nähtub, et need kulud on võimalik võrguteenuse hinnale juurde lisada, võrgutasu sees olla, ja need kulud on kokku 30 miljonit eurot. Ka lisaeelarves, mis meil menetluses on, on näha, et Eleringile antakse osaluse omandamiseks 30 miljonit eurot

Aitäh! Kõigepealt, vastuvõtuvõimekus ei ole seotud 100% Eleringi kuludega. Eleringi kuludeks on toruühenduse loomine gaasivõrgu ja kai vahel. Selle hinnanguline maksumus on 4–5 miljonit eurot. Nüüd see 30 miljonit eurot. Selle eesmärk on see, et meil oleks koos Soomega võimalik rentida laev. Ma väga loodan, et see kulu Eestile tervikuna ei ole 30 miljonit, vaid see on 10 miljonit, ja esialgne kulu tuleb riigieelarvest. Tulevikus, kuna laeva puhul on sisuliselt tegemist ujuvterminaliga, siis sellesse tuleb suhtuda nii nagu igasse terminalikulusse. See lisandub lõpptarbijahinda,

Kuidas on garanteeritud see, et gaasiühendus ujuvterminalini sügiseks jõuaks? Ma saan aru, et küsimus oli gaasiühenduse

4 miljonit eurot tuleneb sellest, et see on suurusjärgus 1 teravati hoiukulu Inčukalnsi gaasihoidlas.

miks ministeerium käitub nii, nagu ta käitub. Küsimus järgmine. Kui see gaasikriis, see verine gaas, see sõda, see energiahindade kallinemine tuli, siis valitsus ei teinud suurt midagi, aga erasektor hakkas kohe mõtlema, toimetama, vaatas, kuidas oleks võimalik seda terminali rajada. Nüüd on erainvestorid jõudnud päris kaugele ja äkki hakkab valitsus justkui sama asja tegema. Kuidagi kummaline. Miks nii, et me nagu püüame erainvestoritelt vaipa alt ära tõmmata? Aitäh!

Me ei tee kindlasti sama asja, mida erasektor. Erasektor on tegelenud selle projektiga juba päris pikki, mitmeid aastaid, see ei ole kindlasti nende lauale tulnud viimase aasta jooksul või selle energiakriisi või Ukraina kriisi valguses. Lihtsalt see teema on nüüd muutunud ka nende jaoks aktuaalseks.

Aga ma ei ole teiega kindlasti nõus, et riik püüab teha sama asja. Vastupidi, me teeme kõik selleks, et erasektor saaks selle vastuvõtuvõimekuse luua. Ja veel kord, anname ka Eleringile siin kohustuse, et loodud vastuvõtuvõimekus oleks toruga meie gaasivõrguga ühendatud.

viimasel ajal nii paksult täis, ka meie saal siin, mõned kolleegid Isamaast ja sotsidest. Ja ma loen siin, et Alexela firma sees on juba, et ERR-i küsitlust kallutada, öeldud, et

Nüüd, miks keegi moel või teisel annab kommentaari läbirääkimiste käigu kohta ajakirjandusse, ma arvan, et seda võiks ja peaks nende enda käest küsima.

Aga ma arvan, et küsimus on, kui palju peaks tegelikult tolereerima riigikapitalismi, kui palju erainitsiatiivi, milline on tegelikult efektiivsus ja nii edasi. Ma arvan, et need oleksid need küsimused, mis meil peaksid laua peal olema.Aga

mingeid vastuolusid? Aitäh! Kõigepealt, ei näe, sellepärast et ma ei näe seda, kuidas Elering hakkaks tegutsema turul. Eleringi ülesanne on ehitada ühendus kaiga, see on tema töö. Jah, tänases olukorras on tõesti Eesti Elering ja siis vastavalt Soome sarnane ettevõte need, kes on võtnud initsiatiivi. Eelkõige just nimelt Soome Elering on olnud see, kes on võtnud initsiatiivi laeva rentimisel. Ja tuleb öelda, et nad oleksid seda teinud sõltumata sellest, kas Eestis Elering selle protsessiga oleks liitunud või ei oleks liitunud.Ma arvan, et sellest on juba rohkem kui kuu, ma arvan, et poolteist kuud, kui Rahvusvahelise Energiaagentuuri koosolekul esimest korda tuli jutuks see, kas soomlased oleksid valmis meie Paldiski-projektiga moel või teisel liituma, seda kasutama hakkama. Ja soomlased ütlesid üheselt ja kindlalt: nemad endale ujuvterminali soetavad, rendivad. Ehk see protsess oleks toimunud sõltumata sellest, kas meie oleme kaasas või ei ole. Ma arvan, et meie jaoks on lihtsalt riskide maandamiseks ja hinna maandamiseks mõistlik esimeses etapis kaasas olla.

Te ütlesite, et ei ole jõudnud turuosalistega rääkida, aga muudatusettepanekuid tuleb ja te ise olete ka juba ühte näinud. Lihtsalt, te olete praegu siin parlamendi kõnepuldis ja me juba menetleme seda

juhul kui selleks peaks tekkima vajadus. Aga see osa puudutab pigem ministri määrust, nii et see reguleeritakse ministri määrusega. Ja ka need turuosaliste pöördumised, mis on tulnud, on pigem seotud ministri määrusega ja kahtlemata me vaatame nad enne selle määruse andmist läbi. Aitäh!

kas saaksite täpsustada, kelle osalust omandatakse ja kes või milline ühing hakkab seda terminali hiljem haldama? Aitäh!

Nüüd, seda lisaeelarvet koostades võis eeldada, et selle laeva maksumus on 50+ miljonit eurot.

Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Austatud minister! Te küll rääkisite sellest, aga on mõningad nüansid, mis vajavad täpsustamist. Eelnõu kohaselt lisatakse veeldatud maagaasi vastuvõtmise võimekuse rajamisega seotud kulud Eesti tarbijate poolt makstavasse võrgutasusse. Kas on ka hinnatud selle võrgutasu mõju tarbijatele ja konkurentsile turul? See on ju ka väga oluline. Aitäh! Austatud Kõigepealt, kui me räägime sellest osast, mis läheb võrgutasusse, siis on see

viimase kopika täpsusega ei ole võimalik öelda, aga suurusjärgus 4 miljonit eurot. Ja see on umbes sama tasu hulk, vaadates meie tarbimist. See sõltub sellest, kui palju sealt lõpuks gaasi läbi tuleb. Kui me võtame, et terminali maksimumvõimsus on 30 teravatti,

see kindlasti ei ole määrav. Mis puudutab kai kulusid, kai investeeringut ja laeva soetust, siis tegemist on terminaliga ja see lisandub gaasi hinda täpselt nii, nagu ükskõik millise teise terminali kaudu gaasi gaasi ostmine või gaasi käitlemine, selles ei ole midagi teistmoodi. Täpselt samamoodi, kui meile tuleb LNG Klaipeda terminalist, siis ka need terminalikulud lõpuks gaasi hinnas kajastuvad. Selles osas ei muutu midagi.

Te räägite siin inimestele teemasid, mis minu arvates ei ole õiged. Ma küsin: kui eraettevõtjad olid valmis kõike seda tegema, siis miks riik sekkus sellesse protsessi ja tahab palju kallimalt eestlastele gaasi müüma hakata? On teada, et Elering küsib kindlasti kordades rohkem kui eraettevõtja. Aitäh! Kõigepealt hakkame sellest pihta, et Elering ei küsi kindlasti kordades rohkem kui eraettevõtja, sellepärast et need hinnad on kõik reguleeritud hinnad. Siin ei saa kellelgi olla sellist võimalustki, et ta küsib rohkem kui kulu pluss mõistlik tulu.Nüüd, kas eraettevõtja oli valmis kohe seda kõike ise tegema? Ei olnud. Protsess algas niimoodi, et eraettevõtja ütles, jah, ma teen, aga riik garanteerigu. Täpselt nii hakkas see protsess pihta. Jah, see protsess on nende kahe kuu jooksul muutunud. Ma olen siin teiega nõus. Täna ei ole enam see olukord, mis oli kaks kuud tagasi, sest kõik turuosalised näevad, et maailm liigub pöördumatult selles suunas, et me Vene gaasist loobume.Hakkas see protsess sellest, et oli oht, et Venemaa lõpetab gaasitarned, peatab need. Täna me oleme jõudnud sinna, kus me kõik saame selgelt aru, et ühel ajahetkel meie võrgupiirkond Venemaa gaasi tarbimisest loobub ja sellest johtuvalt on turuosalised mõistnud, et tegelikult seda projekti saaks väga suures osas teha turupõhiselt. See on muutunud, see ei olnud alguses nii.Ja veel kord, öelda seda, et me tahame mingit riigikapitalismi teha – ei taha, jumala pärast, ei taha, jumala eest, ei taha. Kui erasektor teeks selle täiesti turupõhiselt, oleks see ideaalne variant kõikide jaoks. Absoluutselt ideaalne variant.Laeva laeva me ei ole kindlasti soetanud kallimalt, kui seda oleks võimeline tegema erasektor. Ja nii nagu ma ütlesin, selle laeva oleks Soome võrguhaldur soetanud

See laine on seal väga kuri ja mulle on mitmed kaptenid öelnud – see pisikene kai, 30 × 50 meetrit, millest tuleb kilomeetri pikkune toru maale,

see toru sinna kaini on ja kui pikk täpselt see kai on. Minu teada on need numbrid natuke teised. Aga veel kord: ma ei hakka siin kindlasti selle üle diskuteerima.Nii palju kui mina tean, siis see laht on üks paremaid kohti selle kai ja selle vastuvõtuvõimekuse loomiseks.

ujuvterminal saaks tulla, ei ole ainult Paldiskis, neid on Eestis teistes kohtades ka.Aga kõigil nendel kohtadel on reeglina kaks viga. Üks on see, et samamoodi puudub toruühendus.

kõikide uuringutega, kõikide protsessidega nullist. Ja teine, mis kindlasti on Paldiski Põhjasadama puhul probleem, on see, et seal ei ole tagatud ohutusraadiust. See terminal vajab ohutusraadiust. Nagu te ise ütlesite, võib olla õnnetuse oht. Sellest johtuvalt peab olema tagatud ohutus, aga Põhjasadama puhul ei ole see tagatud. Muuga puhul oleks tagatud, aga Muuga puhul vajalik oluliselt pikema toru ehitus. Veel kord: kogu eeltegevus – uuringud, alusuuringud ja nii edasi – on kõik siin tegemata, seetõttu see

gaasi hoidmiseks, toru väljaehitamiseks, seal on veel summasid. Äkki te nimetate need summad ja nende sihtotstarbe, kui te saate? Aitäh,

LNG vastuvõtuks, toruühendus maismaaga. Torus oleks olnud LNG ja maal oleks olnud statsionaarne LNG gaasistamise võimekus. Ehk laev, mis tuleb selle kai äärde, peatub seal

See on ornitoloogide murekoht, aga ma arvan, et see on lahendatav. Nüüd, mis puudutab eelarvet, siis jah, tõesti, seal on mitmeid summasid. Seal on kõigepealt 150 miljonit gaasivaru soetamiseks.

Eleringile just nimelt selle laevavõimekuse soetamiseks. Aga nii nagu ma enne seletasin, ka siin on see eeldus, on võimalik, et sellest kulub 10 miljonit ja kõik need vahendid ei kulu ära. See on see, mis on gaasiga seotult riigieelarves. Aitäh!

Samas me oleme kuulnud, et kui kõik ei lähe päris nii nagu plaanitud ja me ei saa teatud ühendusi, siis loomulikult eraisikutele tagatakse

kas see 0,8 ka muutub või on see fiks[eeritud]? Või kui ühel hetkel tuleb meil mingisugune tarbimine ja tarbime 6 megavatti, siis kas summa läheb väiksemaks?

jagada, suureneb, eks ole. Nii et tegelikult see 0,8 ei tohiks muutuda, juhul kui ei muutu hoiustamistasu. See 0,8 on pigem seotud hoiustamistasuga ja 1 teravatiga.

...? Plaaniga B igal juhul tegeleda tuleb. Kui ka kai ehitus algab, siis tegelikult me ei saa kindlad olla selle valmimises enne, kui see valmis on. Ka ehituse käigus võib ilmneda ootamatuid asjaolusid, mida iganes. iganes. Kõigepealt meil on olemas varu kaitstud tarbijatele, mille on ostnud Elering, tulenevalt juba oma kohustustest peab ta seda omama.

Soojaettevõtted reeglina on võimelised kasutama vedelaid kütteaineid, on ta siis põlevkiviõli või mingi muu vedelküte. Ehk sellega tegelikult on kaetud teine teravatt.

Aga ka täna on meil olukord, kus riik ei ole siiamaani kunagi gaasi ostnud, vaid ostavad ikkagi gaasitarnijad vastavalt sellele, kuidas neil on lepingud ühe või teise ettevõttega, kes gaasi tarbib. Nii et täna ma eeldaks, et iga ettevõte, kes gaasi tarbib, mõtleb tõsiselt selle peale, kas see, kelle käest konkreetselt tema gaasi ostab, on juba gaasi varunud ja kui palju ta on seda varunud.

Pikemas perspektiivis on loomulikult LNG pikk varustuskindlus see, mis tagab rahuliku elu, mitte sellise

Kuna sarnase LNG-terminali rahastamiseks on Leedu riik taotlenud Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, siis kas eelnõu puhul on hinnatud vajadust riigiabi loa taotlemiseks, ja kuidas vältida Estonian Airi teist stsenaariumi? Aitäh! See tegelikult ongi vastus sellele, mis on siin kõlanud, et kas Eesti riik, maksumaksja, läbi Eleringi hakkab hakkab tegutsema Eesti gaasiturul. Kui me seda teeks ja konkreetselt toetaks ühte või teist ettevõtet, siis kindlasti oleks vaja riigiabi luba, aga kuna meil sellist plaani ei ole, siis ei ole riigiabi luba vaja Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Siin on kuidagi kattuvad numbrid, mis tekitavad saalis ilmselt segadust. Lisaeelarves on LNG osaluse omandamiseks Eleringile 30 miljonit. Lisaks on öeldud maagaasiseaduses, et LNG‑terminali vastuvõtuvõimekuse loomine maksab 30 miljonit. Üks on finantseerimistehing, teine on kulu. 4 miljonit eurot maksab 1 teravati varu loomine. Ühtlasi ütlesite täna, et 4 miljonit läheb võrgutasusse toruühenduse loomiseks kaiga.

nii kaiga võrguühenduse loomine kui ka ujuvterminali osaluse omandamine? Kui palju on kogukulud ja kui palju on finantseerimistehingud? Mis see kogusumma on, millega peame arvestama riigieelarves, ja kui palju sellest läheb inimeste kanda võrgutasusse? Aitäh,

Kõigepealt see, et me oleks järgmisel talvel – hakkame sellest plaanist B pihta – gaasiga varustatud, on meil ette nähtud, nagu ma ütlesin, 150 miljonit 1 teravati soetamiseks,

teatud miinus, kui me oleme sunnitud seda kallimalt ostma, kui sellel müügil on mingil hetkel turuhind, eks ole, mis tegelikult ei ole tõenäoline, sest kui me hakkame varu müüma, siis see tähendab seda, et gaasi on vähe, järelikult on ka hind kõrge. Järelikult me peaksime selle

Kuna Elering loob selle oma vahenditega, siis ta lisab selle, et see tagasi saada, võrgutasusse. Siin ei maksa karta, et Elering hakkab selle pealt mingisugust suurt tulu teenima, sest kõik sellised hinnad on väga selgelt Konkurentsiameti kontrolli all. Nüüd, 30 miljonit, mis on seotud LNG-terminali laeva, selle FSRU ettevõtte loomiseks ja käivitamiseks. Mina väga loodan, et see ei ole lõpuks 30 miljonit, vaid on 10 miljonit. 10 miljonit. See on esimene käivitamiskulu. See on nüüd tõesti see, mille Eesti maksumaksja maksab välja ja mida ta ilmselt tagasi ei saa. Aga sealt edasi, kui see kõik on käivitatud, siis see terminal töötab juba nii nagu iga teine terminal. Selle terminali kulud lisanduvad gaasi hinnale, nii et sealt riigile täiendavat kulu ei teki. ei teki. Hea minister, rohkem teile küsimusi ei paista. Siiski, Riina Sikkut soovib [küsida] teise küsimuse veel. Palun kiiremini. Riina, ole hea!

See, mida me oleme siin viimase kuu jooksul ajakirjanduses ja tegelikult ka komisjoni istungitel saanud jälgida, on selline konkureerimine tähtsa ülesande täitmise peale.

Mul ei ole täna põhjust kahelda selles, et seda koostööd ei sünni. Jah, läbirääkimised on keerulised. Üks põhjusi, miks need läbirääkimised on olnud keerulised, kindlasti on see, et see protsess on olnud ääretult dünaamiline. See olukord, kust alustati, oli üks olukord:

me oleme jõudnud olukorda, kus me kõik saame aru, et Vene gaasi tarbimine nii ehk naa katkeb, sõltumata sellest, milline on Venemaa tegevus. Kas Venemaa katkestab?

Kui algusest peale oleks olnud olukord, kus oleks saanud öelda, et järgmised kümme aastat meie turupiirkonda Vene gaasi mitte grammigi enam ei tule,

Austatud juhataja! Head kolleegid! Teen siis kaasettekande. Minister tutvustas eelnõu, nagu esimesel lugemisel kombeks, väga põhjalikult, vastas küsimustele, loodetavasti ammendavalt.

(konsensusega), tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda tänaseks (konsensusega), teha ettepanek esimene lugemine lõpetada (samuti konsensusega) ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks viis tööpäeva, see on 17. mai kell 17.15 (konsensusega). Sisuline arutelu, mis toimus 2. mail. Taavi Aas, samamoodi nagu siin tutvustades seda, rääkis, miks seda eelnõu on vaja. Kokkuvõttes, ma arvan, kõik said aru, et tegemist on praktiliste ja võib-olla ühel hetkel mitte enam teoreetiliste võimalustega, kui Venemaa gaasitarned peaks vähenema või katkema. Selleks on vaja paika seada täpne tarbijate järjekord või tarbijate triaažimudel, kuidas see tarbimine peaks käima. Eelnõus on ka kirjas, et juhul kui

kasutamisest just sellepärast, et vähendada Vene gaasi potentsiaalset turgu. Taavi Aas ütles, et tema oleks selles suhtes pooldaval seisukohal, kui see saaks seadustesse kirjutatud.

Arutlesime selle üle pisut ja vastavalt tema palvele saadame informatsiooni selle eelnõu lugemise kohta komisjonis võimalikult laiale ringile. Esimesed vastuskirjad tõepoolest, nagu minister mainis, on juba tulnud.

Head kolleegid! Austatud minister! Ma pean tunnistama, et ma ei saa aru, mis toimub Eesti riigi valitsuses. Tänases julgeolekusituatsioonis, kus ühiskond karjub energiaarvete all, tehakse väga huvitavaid otsuseid. Me teame, et rohepöördesse tuleb investeerida lähematel aastatel vähemalt 15 miljardit eurot, millest enamik peaks tulema erainvestoritelt. Täna aga näeme, kuidas riik sõidab eraettevõtjatest pidevalt üle ja loob takistusi. Miks peaks eraettevõtjal sellistes tingimustes jaguma tahet rohepöördeks ja investeeringuteks? Räägime selle aasta esimesest kvartalist, kui üks eraettevõtja andis selge sõnumi, et ta on valmis LNG vastuvõtutaristu välja ehitama, laeva rentima

Eesti riik annaks väga selge sõnumi, et loobub Vene gaasist. Täna me kuuleme, et on mitu eraettevõtjat, kes on valmis oma olemasolevat kaid pakkuma või ehitama. Siis riik äkki ühel hetkel otsustab, et Elering peaks läbirääkimisi pidama. Riigiettevõte, kes selle aasta talvel röövis meie inimestelt sadu miljoneid eurosid

Samas me kuuleme, kuidas Eleringil on õigus koos soomlastega rentida laeva, mis maksab, nagu ministri kõnest välja tuli, 300–400 miljonit, kümneks aastaks rendihinnaga 50+ miljonit. Teiste sõnadega, kallimalt kui laev maksab. Kas see on tulupõhine? Me räägime investeeringutest. Kui eraettevõtjad on valmis oma rahaga investeerima, siis riigieelarve lisaeelarvesse kirjutatakse üle 200 miljoni euro gaasi ostuks 1 teravatt-tunni eest 170 miljonit. Kas te kujutate ette täna siin saalis kedagi, kes oleks valmis sellise raha eest gaasi ostma? Aga riik garanteerib sellises koguses sellise raha eest gaasi. Kelle jaoks? Kas on ühtegi tellijat, kes selle raha eest gaasi ostaks? Samas

siis selle peale Elering ja Soome ettevõte läksid ja tegid ülepakkumise sellele laevale. Aga kes selle kinni maksab? Meie kui lõpptarbija, mitte keegi teine. Palun kolm minutit. Lisaaega, te mõtlete?

ning otsustega venitajaid on rohkem. Minu arvates väga selgelt peaks täna riigistruktuuris olevad teatud organid uurima,

ei oleks võimalik LNG-terminali rajada Eestisse. Vaidlused, käivad, arutelud käivad, antakse ühele organisatsioonile õigused ja kohustused.Tänagi

kelle abikaasa töötab Eleringis, või keegi, kelle ...? Ei taha öelda. Me ei saa vastuseid, miks tehakse seda, et riigi rahaga, mille lõpuks peab maksma kinni eratarbija ja ettevõtjad ehk lõpptarbijad, tehakse selline eelnõu. Minnakse mööda Euroopa Liidu direktiividest,

Minu teadmiste juures on ikkagi nii, et kui gaas jookseb Eestist, siis selle gaasi eest maksab eestlane, nii nagu elektriga maksime ülekoormustasu. Selle, et siit läks Lätti elekter, maksis kinni ülekoormustasu näol siinsamas eestlane, mitte keegi teine. Siin räägitakse, et soomlane hakkab seda juppi kinni maksma. Ei hakka seda juppi Soome kinni maksma, see jääb meie enda tarbijatele maksta. Seoses sellega, et see on Eesti inimestele vaenulik eelnõu ja minu arvates ohtlik

Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Gaas ajab tagajalgadele, kuigi meil ongi ainult ühed jalad, ei ole esi- ega tagajalgu. Aga see selleks. Ma vaatan murelikult, mis toimub. Millal see oli, kui Taavi Rõivas oli peaminister

Hans H. Luik on öelnud väga hästi, et Euroopa Liit oli valmis terminali rahastama, kui Reformierakonna peaminister otsustas erakordselt sikku mängida. Jutt on Taavi Rõivasest. Heiti

Jutt sellest, et Reformierakond on ettevõttesõbralik, on täielik jama. Sellega võib täielikult nõustuda. Ka praegu on võimul Reformierakond, aga koos Keskerakonnaga, ja nüüd püütakse kastaneid tulest välja tuua. Ukraina sõda lõõmab, toru on tehtud, aga nüüd on küsimus, kuhu see terminal tuleb. Nüüd, needsamad – Taavi Aas, ega ei tahaks tema nahas olla praegu

füüsiline kai, mille otsas oleks paarisajameetrine reaalne kai. Kõik torude otsas, muidugi suured põhjapuhastustööd, sinisavisse rammitud torud ja nii edasi. See selleks. Aga selleks, et seda kaid ehitada, oli Alexelal plaanis enam kui 300-meetrine ajutine tamm ehitada. Sest vaadake, Lahepere lahte, avamerele sellist asja ehitada on üsna keeruline. Nüüd on mindud säästu peale. peale. On ainult 30 × 50-meetrine kai, noh, torude otsa umbes kilomeetri kaugusele rannikust, ja siis tuleb toru sealt maale. Ja

tormisel merel, püsivalt. Kui esimene keskkonnamõjude hinnang oli tehtud selle järgi, kui pikk oli kai ja statsionaarne kai selle juures, ja oli, et laev tuleb korraks, annab sutsu, annab gaasi ära ja kaob minema sealt, siis nüüd tuleb selle imepisikese, nii-öelda ujuvkai – ta ei ole mingi ujuvkai, vaid ta on tegelikult torudega põhja löödud 30 × 50-meetrine kai juurde hiiglaslik tanker, mida veel ei ole, ja peab seal statsionaarselt olema, ka tormisel merel. Ja ma rõhutan, valge laev peab saabuma 1. novembril. Vaadake kalendrit!

Aga teate, sõbrad, kelle lipu all Optimus sõidab? Läti lipu all. Läti lipu all! Kaja Kallas, peaminister, ristis laeva Optimus Läti lipu alla. Miks? Me oleme ju siin võtnud vastu selle, et Eesti kaubalaevad ja laevad tuleksid Eesti lipu alla, paljud siin on selles aktiivselt osalenud.

mis praegu liigub ringi. See ei hakka tulema Paldiskisse, aga see on väike näide sellest. Ma ei hakka rääkima, milliste kahtlaste asjadega see Optimus tegeleb merel, sellest jõuab hiljem rääkida.

See triaaži asi, mis siin on paika pandud – suurepärane. Raskel ajal tulebki vaadata, kes jäävad surema ja kelle laseme tohtri juurde. See on gaasitriaaži näide.

Sellest on komisjonis mitmel korral räägitud. Mine tea, äkki suvel tuleb hakata sõnu sööma ja tuleb hakata ka Venemaalt gaasi võtma.

Liikumine on õiges suunas, aga nagu öeldud, olukord on ülimalt närviline. Mina ei ole sugugi kindel, et kui ka see valge laev 1. novembril sinna Lahepere lahe nii-öelda ujuva kai äärde tuleb,

need prognoosid ei oleks nii mustad. Aga üldiselt olukord on, härrased, üsna karm. Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Jürgen Ligi, palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud kolleegid! Ma saan aru, et vanataat, Riigikogu liige pidas vajalikuks väljendada oma närvilisust ja sõimata poliitikast lahkunud [endist] peaministrit, aga aga ma arvan, et see ei ole asi, milleks tulla Riigikogu pulti. Ära enam tule, ära igal teemal sõna võta, ära kõigest räägi ja oma tunnetest ei maksa üldse rääkida. on tegemist energiajulgeoleku tagamisega, kus poliitiline otsus on langenud: me Vene gaasist loobume ja me taotleme seda ka kõigilt teistelt. Me oleme otsustanud investeerida

–, siis tasub küsida, mitte käia siin rääkimas, kuidas see kai, too kai ja see toru, ja see inimene on teinud valesti ja ega täpselt ei tea, aga üldiselt olukord on närviline. Seda loba ei ole vaja siin ajada. Ma tegelikult olen ka oma fraktsioonis seletanud, et see on praeguseks suhteliselt tehniliseks muutunud küsimus. Kui me tahame siin veel oma seisukohti täpsustada, siis eelkõige tuleks küsida. küsida. Vanataat muidugi ei küsi, ta käib deklareerimas, ja nii nagu tema erakond samal teemal, satub ikka jälle Vene huvide otsa, et see kai seal on tegelikult Vene äri, lugege lehti, saate targemaks. Las inimesed toimetavad.

See on energiajulgeoleku ja ühishuvi teema. Aitäh! Meil on laual juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 596 esimene lugemine lõpetada. Mul on küsimus härra Kokale: te andsite mulle küll ühe paberi, aga siin pole allkirja. Härra Kokk, te andsite mulle ühe paberi, aga siin pole allkirja! Fraktsiooni esimehe allkiri on puudu. Selline lugu, et seda oleks vaja.

Palun järgmine kord ikka natukene kinni pidada sellest ja mitte kasutada protseduurilisi võimalusi selleks, et aega venitada.

Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu 596, ja hääletusele läheb Isamaa fraktsiooni ettepanek eelnõu tagasi lükata. Seega, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 596 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 17. mai kell 17.15. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 502 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli Jaak Valge.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Pean algatuseks ütlema, et ega ülikoolimaailmas ei peeta väga lugu nendest teadlastest ja õppejõududest, kes eri konverentsidel ja foorumitel käivad ikka ühte ja sama juttu rääkimas. Selles küsimuses on isegi olemas niisugune rahvusvaheline konsensus, see on ühtemoodi ...

ja ka Eestis, isegi hoolimata sellest, et rahvusvahelistumine ja mobiilsus on meie kõrgharidusseaduses seatud ülikoolide missiooniks ja tulemusrahastuse kriteeriumiks, mis tähendaks justkui seda, et mida rohkem ringi sõidad, seda tulemuslikum oled, hoolimata sisulisest tööst. Sestap on ka minul natukene ebamugav siin nende samade väidetega esineda, millest ma olen mitmel pool juba korduvalt rääkinud, aga poliitikas on teistmoodi ja ma pean seda tegema.

Esiteks tagama, et andekatel Eesti noortel ei jääks kõrghariduse saamine rahapuuduse taha kinni. Teiseks peaks kõrgharidusõpe olema kvaliteetne. Kolmandaks peaks kõrgharidusõpe tagama noorte ettevalmistuse nendel erialadel ja ulatuses, mida Eesti ühiskond ja riik sel hetkel vajab ja strateegiliselt ka tulevikus vajab. Ja neljandaks peaks kõrgharidusõpe toetama eesti rahvuskultuur ja rahvusriiki. Nendest neljast tingimusest on meil korras enam-vähem esimene. Viimane ehk rahvuskultuuri ja -riigi toetamine on üsna käest ära, kuna on toimunud kiire ingliskeelestumine ja osalt on see ingliskeelestumine toimunud ka kvaliteedi arvel. Osalt tuleb ingliskeelestumine just inglise keeles õppivate välisüliõpilaste arvukuse kasvust, mis omakorda kasvab välja jälle rahastamise tingimustest. Ja teatavasti inglise keeles õppivate välistudengite jäämine Eesti tööturule on piiratud. Teisalt tuleb kvaliteedi langus ka sellest, et inglise keeles õpivad osalt ka Eesti tudengid. tudengid. Kokkuvõtteks, nende probleemide puhul me ju tegelikult vajame põhjalikku kõrgkoolide või ka terve haridussüsteemi reformi. Ma arvan, et kõik inimesed, kes sellesse teemasse on süvenenud, saavad sellest aru. aru. Kui me seda tehtud ei saa – ja paistab, et selle valitsuse ajal ei saa –, siis katsume vähemalt seda muuta, et kõrgharidusõpe toetaks meie rahvuskultuuri ja -riiki nii palju, kui see võimalik on. on. Nüüd tsiteerin positiivselt meie haridus‑ ja teadusministrit, kes väitis siin saalis 18. aprillil niimoodi: "Aga tõesti, varasematel aegadel on olnud ülikoolide rahastamise üks mõõdikutest ülikoolide rahvusvahelistumine ja ka see, kui palju välisüliõpilasi ülikoolis on. on. Sellest me tahame loobuda uute halduslepingute sõlmimisel, sest need kvantitatiivsed eesmärgid on saavutatud, meil ei ole vaja seda enam kuidagi soodustada. Rahvusvahelistumise puhul on meil soov loobuda kvantitatiivsetest eesmärkidest. Eesmärk on see, et me vaatame eelkõige mitte kvantiteeti, vaid kvaliteeti, seda, millised üliõpilased Eestisse jõuavad, et nad oleksid tõesti väga tugevad üliõpilased,

mida ka selle eelnõuga taotletakse. Ja nüüd ma lähen eelnõu juurde. Ma teen kolleeg Signe Kivi ülesande natukene kergemaks: ma refereerin valitsuse hinnangu kommentaare ja siis vastan neile. Kõigepealt, eelnõus on kõrgharidusseadust muudetud niimoodi, et ülikooli missioon on edendada teadust ja kultuuri ja elukestvat õpet, osutada ühiskonnale vajalikke õppe‑, teadus‑ ja loometegevusel põhinevaid teenuseid ning toetada üliõpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja algatusvõimelisteks kodanikeks. Ülikoolid peaksid teadus-, arendus‑ ja loometegevusega toetama ühiskonna arengut ja rahvuskultuuri püsimist. Eemaldatud on siit see, et ülikoolide missiooniks on rahvusvahelistumise toetamine, ja argumendiks on see, et tegemist ei ole eesmärgiga. Missioon peaks ikkagi sisaldama eesmärki. Tegemist on vahendiga ja ei ole mitte mingit põhjust, et missiooni sisse kirjutada vahend. Vahend ei saa olla ülikooli missiooni osa. Nüüd, valitsuse arvamuses selle eelnõu kohta väidetakse, et eemaldades ülikoolide missioonist rahvusvahelistumise, anname märku, et rahvusvahelistumine ei ole oluline ja sellesse ei peaks panustama. Selle tagajärjel isoleeriksid Eesti kõrgkoolid end ülejäänud Euroopa kõrgharidusruumist, mis seaks takistusi Eesti mõjukuse kasvule rahvusvahelises teadmusringluses ja võrgustikes ning võimalustele uutes algatustes osalemisele, muutudes selgeks arengu pidurdajaks. No ma vastan, et ei anna märku. Teadus on oma olemuselt rahvusvaheline. Noh, te ei tea mitte mingit teist teadust. Teadus on oma olemuselt rahvusvaheline. Võib-olla 1990. aastate alguses, kui

Praegu aga annab see säte selgelt märku, et missioon on muutuda rahvusvahelisemaks, me peame kogu aeg muutuma rahvusvahelisemaks, see aga justkui määratleb meid koloniaalmaana või teadusprovintsina ja isoleerumisega pole sel küll mitte mingit pistmist. Edasi on eelnõus muudetud kõrgharidusseaduse sätet, millega määratletakse tulemusrahastuse kriteeriumid. See on sõnastatud nii, et tulemusrahastamisel võetakse arvesse kõrgkooli seniste kohustuste täitmist ja õppekvaliteedi näitajaid. Ja eemaldatud on see, et arvesse võetakse rahvusvahelise mobiilsuse näitajaid. Noh, rahvusvaheline mobiilsus on jälle tegelikult ju vahend, mis praegu selles kõrgharidusseaduses on seatud eesmärgiga ehk kvaliteediga ühele pulgale: mobiilsus on sama tähtis kui kvaliteet. Ma ütlen niimoodi, et kui tulemusrahastus tõukub vahendist, siis ülikoolid keskenduvadki vahendile. Ülikoolides on pragmaatilised inimesed, kes peavad oma õppeasutusele tagama vastava riigi rahastuse ja kui riigi rahastus sõltub sellest, kui palju mobiilsust edendatakse ülikoolides, siis seda edendataksegi. Nii on. Valitsuse arvamuses väidetakse, et tulemusnäitajad ja nende arvestamise alused lähtuvad haridusvaldkonna strateegilistest eesmärkidest. Lühiajalise õpirände motiveerimise kõrgkooli jaoks soodustab Eesti gümnaasiumilõpetaja valikut Eesti kõrgkooli kasuks, sest rahvusvahelist õpikogemust on võimalik omandada õpingute jooksul. See on valitsuse arvamus. Vastan, et selle hinnangu puhul on märgiline, et seadusmuudatuse hindamisel viidatakse just arengukavale, mida Riigikogus meil ei hääletatudki, See tähendab, et arengukava tegid ametnikud. Kui nüüd seadusloome juures viidatakse arengukavale kui argumendile, siis tähendab see, et ka seadusloomet juhivad tegelikult ametnikud. Aga sisust. Üldreeglina tähendab välismaal olemine ülikooli hilisemat lõpetamist, aga selle mõju kvaliteedile ei pruugi olla nullist kõrgem. Noh, ütleme nii, et kui ta isegi on nullist kõrgem, siis ei pruugi see hinna ja kvaliteedi suhe olla küll kaugeltki proportsioonis. Vähemalt Tartu Ülikoolist käiakse oma välissemestrit reeglina veetmas ülikoolides, mille tase on Tartu Ülikoolist madalam, nõrgem. nõrgem. Aga see võib-olla ei ole ka põhiline. Põhiline on see, et tulemusrahastamisel ei ole vaja võtta arvesse näitajat, mis pole seoses õppekvaliteediga ja mis suunab ülikoole kulutama maksumaksja raha, mida ju niigi puudu on. on. Siin on isegi selline paradoks, vaadake, et selleks, et ülikoolid saaksid tulemusrahastamisega rohkem maksumaksja raha, peavad nad ise seda rohkem kulutama.

et võõrkeelsetel õppekavadel õppivate üliõpilaste osakaal ei tohi avalik-õiguslikes kõrgkoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides ulatuda esimesel õppeastmel üle 10%, teisel õppeastmel üle 20% kolmandal õppeastmel üle 30% vastava õppeastme üliõpilaste arvust. Niisiis, eks ole, 10%, 20% ja 30%. Praegu on need proportsioonid 8%, 26% ja 35%.

Siinkohal ma toonitan veel seda, et viimase 15 aasta jooksul on olnud tegemist väga kiire ingliskeelestumisega ja ja selle eelnõu vastuvõtmise korral jääks magistri‑ ja doktoriõppes see proportsioon, mis meil oli aastatel 2015–2016.

õpe suuresti inglise keeles. Doktoriõppes – see on valitsuse arvamus – on mitme õppekeele lubamine vältimatu, et doktoriõpe vastaks kokkulepitud kvaliteedi kriteeriumitele. Edasi valitsuse arvamuses öeldakse, et doktoriõppes moodustab iseseisev teadus-, arendus‑ ja loometegevus vähemalt 70% õppekava mahust ning doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Kui doktoritöö valmib teaduspublikatsioonide põhjal, siis see eeldab kolme teaduspublikatsiooni, mis on avaldatud eelretsenseeritavas eriala juhtivas teadusajakirjas. Üldjuhul tähendab see ingliskeelseid artikleid, väidetakse valitsuse hinnangus, mis toob kaasa ka doktoritöö koostamise inglise keeles. Selles hinnangus leitakse, et parem on seada kvalitatiivsed eesmärgid ja need halduslepingutes kokku leppida. Mina omalt poolt vastan, et mitu õppekeelt on nii ehk nii lubatud, sest esiteks loetakse haridus keeleseaduse järgi eesti keeles omandatuks, kui vähemalt 60% õppetööst toimub eesti keeles. 60%! Lisaks doktoriõppes selle eelnõu kohaselt 30% jääb ju nii ehk nii nii-öelda mitte-eestikeelseks õppeks. Ja nüüd võite minuga koos arvutada, kui tahate.

60% peab toimuma eesti keeles ja kuni 40% inglise keeles või teistes keeltes. Kui kõik need arvud kokku arvestada, siis doktoriõppes saab 58% toimuda inglise või mõnes muus keeles. Nii et siin ei ole mitte midagi

Tegelikult ka, ega see teaduspublikatsioonide keel ei puutu asjasse. Isegi kui nende osakaal doktoriõppe mahus oleks kõrgem, saab neid ikka inglise keeles kirjutada. Aga siinkohal ma ütlen veel, et ega see ingliskeelsete artiklite tase ei pruugi olla sugugi kõrgem kui eestikeelsete oma, ja humanitaar‑ ja sotsiaalteadustes on väga tihti – väga tihti, toonitan – madalam. Mul on oma isiklik näide, ma olen nimelt ka ühe ingliskeelse kõrge reitinguga välisajakirja kolleegiumi liige ja tase on seal kindlasti madalam kui Ajaloolise Ajakirja või Tuna oma, nende Eesti ajalooajakirjade oma. Edasi, inglise keeles õppimine ei taga head artiklite keelt. Võib juhtuda hoopis vastupidi, näiteks keeleteadlane, tippajakirja retsensent Indrek Park kinnitab, et see on vastupidi. Kui ei osata hästi emakeelt, siis ei suudeta ennast ka võõrkeeles hästi väljendada. Heast emakeelest tõlgitud ingliskeelsed artiklid on palju-palju paremad kui sellesglobish'is kirjutatud, eks ole, ise kirjutatud ingliskeelsed artiklid.

mõnes nüansis. See, ütleme, on täiesti loogiline, et selline pöördumine tuli, sest oleks äärmiselt imelik, kui me teeme siin meeleheitlikke jõupingutusi, et viia eesti keel alus‑, põhi‑ ja gümnaasiumiharidusse ja samal ajal loobume eesti keelest kõrghariduses. Küllap te olete nõus, et see on nonsenss. Seega on loogiline, et ka Riigikogu kultuurikomisjon tegi ettepaneku selle eelnõu esimene lugemine lõpetada. Tõepoolest, need vananenud sätted tuleb eemaldada ja seada ka võõrkeelsele õppele lagi. lagi. Ma ei ole üldse sellel arvamusel, et seda eelnõu ei saaks parandada, võib-olla vajavad need proportsioonid pärast läbirääkimist mõnevõrra muutmist, aga seda kõike saab arutada ja teha parandusettepanekuid. Palun seda eelnõu toetada.

et meil ei jätkuks see kiire ingliskeelestumine, mis siiamaani on toimunud. Ma tõepoolest pean tunnustama seda, jah, nagu ma selle tsitaadiga juba väljendasin, et ka meie haridus- ja teadusminister on aru saanud sellest, et kvantiteedile tuginemine ei vii meid edasi.Nüüd,

ja siis arvestasin selle järgi, kuidas praegune seis on ja kui ruttu on võimalik, ütleme, olukorda muuta, samuti kus koha peal oleks vaja muuta ja kus koha peal ei oleks vaja muuta.

Anti Poolamets, palun! mingil moel erinev. Toimub lausa enese koloniseerimise laadne protsess. Küsin lugupeetud esinejalt võrdlust: millistes Euroopa riikides on saadud hakkama ka väiksema arvu tudengitega? Eriti selles valguses, et Suurbritannias käies olen näinud Suurbritannia pinnal

siis Tallinna Ülikoolis on välisüliõpilaste osakaal 19% ja ta on maailma ülikoolide edetabelis kusagil allpool tuhandendat, eks ju. Aga Helsingi ülikoolis on välistudengite osakaal 6%

Mis võiks olla parem, kui üks andekas välisüliõpilane tuleb Eestisse, õpib stuudiumi vältel eesti keele ära ja jääb hästi lõimununa

lõpetanutest ütleb, et nende tase ei vasta nendele võimekustele, mida töökohal nõutakse. Kuidas me üldse sellest protsessist välja tuleme, et see, kes lõpetab kõrgkooli, oleks ka kvalifitseeritud ja saaks vastavat tasu? tasu? Aitäh! Raske oleks selle analüüsiga mitte nõustuda. Ma küll ei mäleta, kas need ... Ju need protsendid sellised olid, nagu sa ütlesid.

terve süsteem vajab korralikku reformi. Kõigepealt korralikku analüüsi ja siis tuleb vaadata, kuidas seda reformida. See on nüüd natuke teine teema, millest ma tegelikult hea meelega võiksin rääkida, aga võib-olla ma praegu sellel teemal ei jätka. Meil on tegelikult reformi vaja. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea Jaak! Jah, nende numbrite üle võib vaielda ja võib-olla neid ei

maastikku tundes, on reaalne või mida peaks sellisel juhul tegema? Reaalne ta kindlasti on. Aga

osakaalusid veel edaspidi korraldada. Ja ülikoolid ise otsustavad, kuidas ja kus koha peal nad midagi vähendavad, kus koha peal midagi suurendavad. Need protsendid on üle-eestilised.

Lugupeetud ettekandja! Kas sa võiksid tuua mõne näite meie naabritelt, kellel praegu on kõige paremini reguleeritud oma emakeeles kõrghariduse andmine?

üliõpilaste erialavalikud on liikunud ühiskonna tööjõuvajadustele pigem vastupidises suunas. Kõrgharidus on meil üsna teoreetiline, ei anna väga kokkupuuteid praktilise eluga, mis on tööettevõtja jaoks oluline, kogemused tulevad hiljem. Kutseharidus seevastu on suunatud praktilistele oskustele ja annab lisaks teoreetilisi teadmisi. Kui nüüd tööjõuvajadusest lähtuvalt natukene mõelda – see võib-olla ei ole otseselt selle seadusega seotud,

on meie riigi eesmärk eesti keele ja kultuuri säilimine, ja teaduskeel on selle osa. Loomulikult on teaduskeel teadusega lahutamatult seotud. Meie riik,

nendes arengukavades on selline, mis ütleb, et eesti keele toimimine peab olema tagatud teaduskeelena eesti ja inglise keele tasakaalustatuse läbi. Nii, teaduskeel ja tasakaalustatus. Kas sa oled aru saanud, mis on hetkel meie riigikeelestrateegias see tasakaalustatus

kahjuks ma millegi nii täpsega sel puhul vastata ei saa –, et ma ei ole aru saanud, missugune see tasakaalupunkt peaks olema. Tõepoolest, kui kusagil mingeid osakaalusid ei ole ja kusagil edaspidi midagi määratletud ei ole,

Eks me peame mingil moel lähtuma olemasolevast olukorrast. Väga suuri murranguid ei toimu ja mingeid väga suuri kohustusi ülikoolidele järsult ei panda. Aga nii nagu ma ka ütlesin teie fraktsioonikaaslasele, siis kindlasti on need osakaalud läbirääkimiste objekt ja äärmiselt sümpaatne oleks, kui teie fraktsiooni esindaja kultuurikomisjonis survestaks neid

eelnõu esitaja, hea kolleeg kultuurikomisjonist! Mul on üks küsimus selle kohta. Seletuskirjas ütlete oma eelnõu juurde, et kiire ingliskeelestumine on toonud kaasa kõrghariduse kvaliteedi languse. Ma küsin: millel see väide põhineb? Kas on olemas mingid uuringud? Missugused faktid seda näitavad? Kui vaadata ülikoolide paiknemist näiteks rahvusvahelistes edetabelites, siis see on ainult paranenud, meie ülikoolid on rahvusvaheliselt akrediteeritud.

see, millel minu väide põhineb – ja ma arvan, et selleks tegelikult võib-olla ei olegi väga suuri uuringuid vaja –, on see, et lihtsalt emakeeles õppimine annab kõige parema kvaliteedi.

Nagu te teate, lugupeetud kolleeg, siis meil ju tegelikult ülikoolide õppekvaliteeti pole üldse hinnatud. Seda saab hinnata kaudsete parameetrite järgi, näiteks selle järgi, kui suur on kõrghariduse palgaboonus. me nüüd seda näitajat vaatame, siis Eesti kõrghariduse palgaboonus on pidevalt langenud võrreldes teiste Euroopa riikidega. Ta on praegu kusagil tagantpoolt viies Euroopa riikidest, on allapoole kukkunud. Ja ilmselgelt on üks osa selles ka see, et need välisüliõpilased, kes Eestis inglise keeles õpivad ning pärast jäävad Eesti tööjõuturule, aga kuna nad ei oska eesti keelt, siis nende palgaboonus on väiksem kui

ei saa ma õigesti aru? Milline see prognoos oleks, kui läheks nii, nagu läheb? Jättes [kõrvale] ülikoolide suveräänsuse ja kõik muu. Aitäh!

on positiivne, et praegu on nendes halduslepingutes juba tehtud taolisi muudatusi, mis mõnel määral ingliskeelestumise peatavad. Aga esiteks, need ei ole piisavad, ja teiseks, halduslepingud sõlmib siiski täitevvõim ja täitevvõim reguleerib selle kaudu ülikoolide keelekasutust. Kui aga saaks selle seadusesse raiutud, siis me võiksime olla märksa kindlamad selles, et meie emakeele staatus on tagatud. Me Me peame vahepeal ära tegema istungi pikendamise hääletuse. Meile on tulnud Reformierakonna fraktsioonist ettepanek tänast täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Ma ei jõua kõiki küsimusi ette võtta, enne kui istung läbi saab, nii et teeme saalikutsungi ja teeme hääletuse.

Head kolleegid, Eesti Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku tänast täiskogu istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta istungi pikendamise osas seisukoht ja hääletada!

Istungi pikendamist pooldab 37 saadikut, vastu on 13. Istung kestab täna kella 14-ni. Jätkame küsimustega. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Me teame, et välisüliõpilaste kasvanud osakaal ja inglisekeelestumine on kindlasti aidanud täita meie ülikoolide rahakotti, aidanud neil üldse teenida eluspüsimiseks väga vajalikku omatulu. Aga kuidas sinu hinnang on: kas välisüliõpilaste kasvanud osakaal ja ingliskeelestumine on aidanud tõsta ka meie kõrghariduse sisukust? Äkki sa avad natuke ka seda külge. Aitäh! See on kindlasti jälle asjakohane küsimus. Minu väide on see, et ta akadeemilist sisukust tõsta ei ole aidanud, sellepärast et välisüliõpilased võetakse vastu ilma sisulise konkursita. Ei ole mitte mingit alust arvata, et keskmine välisüliõpilaste tase oleks kõrgem kui keskmine Eesti üliõpilaste tase. Aga teisalt on mul jälle hea meel märkida, et ka

ega tõsta ka Eesti ülikoolide kvaliteeti. Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te viitasite

Ülikoolid ei ole selleks piisavalt motiveeritud, kuna nende tulemusrahastus ei sõltu sellest. Tulemusrahastus sõltub hoopis teistest asjadest, nagu enne märgitud.

üks on Soome tee, kus on riigi poolt paremini rahastatud tasuta kõrgharidus, ja teine tee on Holland, kus on väike kõrghariduse maks. Aga tänaste arutelude juures on minu arvates jäetud üks oluline teema välja. Tegelikult iga tudeng, kes Eestis on, ka välistudengid, jätab iga päev siia raha, nii üüriturule kui ka poodidesse, söögikohtadesse ja nii edasi. Kui seda eelnõu tegite, kas te seda nurka ka vaatasite või mitte? Aitäh! Ma ei proovinud seda analüüsida, aga see osundus on oluline, ja ma täiendaksin seda. Ta jätab siia üüriturule ja kauplustesse küll oma raha, aga ta tarvitab ka meie sotsiaalteenuseid. Ja tihtipeale on tal ka pereliikmed, kes siis, ütleme nii, ei käi tööl ja tarvitavad ainult sotsiaalteenuseid. Ma ei tea, kas see kas see on tegelikult nullsumma või mitte, kui me arvestame ka seda, et nende välistudengite koolitamine on igal juhul Eesti maksumaksjale kallim sellest, kui suure õppemaksu nad maksavad. Ma ei tea, kas tulemus on null või mitte. Aga ütleme, et võib-olla see küsimus taandub natukene nagu niisugusele laiemale küsimusele, et kas Eesti rahvaarv iseenesest ona ona priorialati kasulik. Vastus on, et ei ole. Vaadake, Island on, eks ole, kordi ja kordi Eestist väiksema rahvaarvuga, aga suudab väga hästi oma rahvuskultuuri säilitada ja on erakordselt jõukas riik. Ka riik. Ka meie majanduslik hakkama saamine sõltub osaliselt rahvaarvust, aga sõltub eelkõige sellest, missugune on tööealiste ja ülalpeetavate proportsioon, eks ju. Sellega ma kuidagi ei taha väita, et Eestis sündimuse suurendamine ei peaks olema üks väga oluline eesmärk. Paul Puustusmaa palun! Suur tänu! Tallinna Ülikooli professor Daniele Monticelli on öelnud, et ingliskeelse teaduse tegemine on noorteadlaste jaoks vältimatu. Ta on veel märkinud, et rahvusteaduse mõiste on tema sõnul väga ebaõnnestunud, sest teadus on teadus ja seda tuleb teha nii, et oleks arusaadav, sõltumata, mis keeles seda tehakse. Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juht Peep Nemvalts on samas kostnud, küsimusena, kas eesti rahvusmõtet tuleks mõelda inglise või eesti keeles. Kuidas sina kommenteeriksid nüüd, kuus aastat hiljem, aastal 2022: kas rahvusmõtet tuleks mõelda inglise või eesti keeles? Keel on mõtlemise instrument ja ilmselgelt on emakeel kõige kvaliteetsem mõtlemise instrument. Siin on ilmselt vastus olemas: me saame parema rahvusmõtte, kui me mõtleme eesti keeles. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh veel kord, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma kõigepealt remargi korras Isamaale ütleks, et eestikeelne kõrgharidus ei ole Eestis mitte tänu Isamaale, vaid siiamaani ikka veel tänu Eesti rahvale, kes meil kõikidest ponnistustest ... Aga tõepoolest, rahvusvahelistumine ei saa olla ühegi ülikooli missioon ega eesmärk, heal juhul saab see olla vahend või äärmisel juhul tööriist mingi lisaväärtuse

Ma tegelikult päris alguses märkisin seda, aga hea meelega ütlen üle, sellepärast et kordamine on tarkuse ema. Kõigepealt, et Eesti noortele, kes on andekad, piisavalt vaimsete võimetega, peaks kõrgharidus olema kättesaadav.

jutuajamise küsimus. Teiseks peaks Eesti kõrghariduspoliitika olema selline, et ta tagab kõrghariduse kvaliteedi. Kolmandaks

Ja neljandaks ongi see, et ta peaks toetama rahvuskultuuri. Ma võiksin veel viiendaks tuua ka selle, et tegelikult Eesti kõrghariduspoliitika peaks olema selline,

Vähemalt see esimene küsimus, see osundus on igati asjakohane, sest tegelikult me oleme lasknud inglise keele liialt domineerima oma akadeemilises hariduses. Ja kui

Aga jah, nendesse välistudengitesse, ma arvan, meie suhtumine peaks olema selline, et oluline ei ole mitte päritolumaa, vaid oluline on see, kas nad on piisavalt andekad, et Eesti ülikoolides õppida. Aivar Kokk, palun! Erakonna otsustele ja ettepanekule koalitsioon ikkagi tegi otsuse, et eestikeelne kõrgharidus on tasuta, ja see kehtib tänaseni. Siin mõned arvasid, et see nii ei ole.

Ma ei taha siin kuidagi vähem oluliseks teha seda, et eestikeelne haridus peab olema, see on oluline, aga ka rahvusvahelised kogemused on alati olulised. Jaa,

siis see tähendaks seda, et meile tuleksid esiteks, noh, ütleme, suuremate vaimsete võimetega üliõpilased, ja teiseks need välisüliõpilased, kes meile tuleksid, oleksid motiveeritud siia tulema hoolimata et meil võib olla kõrge õppemaks ülikoolides. Nii et praeguse seisuga, ma usun, suur osa nendest välisüliõpilastest, kes siia on tulnud, oleksid jätnud tulemata sel juhul, kui nendele oleks kehtestatud see õppemaks, mis tegelikult nende õppekulud katab. Ja see on kordi suurem, kui ta on praegu. Heiki

Põhimõtteliselt muidugi on võimalik jah, on võimalik küll. Praegu need osakaalud on pakutud vastava keele õppekavadel õppivate tudengite järgi, nende arvukuse järgi ja põhimõtteliselt on muidugi võimalik ka õppekavade kaupa võtta.

seda, et ma ei mäleta, kas minister või ministeerium on hakanud sellest teemast aru saama ja nõustub sellega –, siis kas tulid jutuks ülikoolide halduslepingud? See on ju üks osa. Kui me rahastusest ei räägi, siis on ju üsna ebaoluline, no mitte ebaoluline, aga väga raske on rakendada seda, mida me seaduses kirja paneme, seda tahet, kui tegelikult finantseerimist ei toimu. Praegu on ju üsna pretsedenditu lugu, mida pole varem ühegi Eesti valitsusega olnud, et valitsus ja ülikoolid ei jõua halduslepingute suhtes kokkuleppele. Millegipärast on see olukord kestnud juba üsna pikalt. Leiti küll raha, et

Aga jutuks ta tuli selles kontekstis, et valitsuse esindajad arvasid, et neid küsimusi saaks paremini või paindlikumalt reguleerida halduslepingutes.

Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Olen minagi näinud kõikvõimalikke Erasmuse tudengeid ja seda protseduuri, Euroopa Liidus on see täieline prioriteet, sealt raha kunagi ära ei võeta, pannakse ainult juurde.

Mitte mingisugust uut kvaliteeti ei tule peale selle, et saab teise maa tudengitega koos napsutada ja ringi trallitada. Ehk tutvustatakse tutvustatakse Euroopat, aga selleks on võimalik osta laevapilet, bussipilet, rongipilet, käia muuseumis. Kas meil on mõtet üldse sellisel ideoloogilisel ingliskeelestamisel? See ei kannata minu meelest üldse kriitikat, kogu see Erasmuse jantimine, bakalaureusetasemel eriti. Räägime doktoritasemest,

küll aga võetakse selle eelnõuga ta välja tulemusrahastuse kriteeriumide hulgast. Mobiilsus ei saa olla eesmärk omaette. Ja seesama, mis sa ütlesid, kui tõid neid negatiivseid näiteid – ja neid kindlasti ei ole mitte vähe needsamad negatiivsed näited suuresti ju võivad olla tulnud sellest, et seda mobiilsust on igati kultiveeritud ja soovitatud, eks ju, sellest sõltumata, kas see õppetulemustele mingit kasu toob või mitte. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Liigume edasi kaasettekande juurde. Kutsun ettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Signe Kivi. Palun! Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjon menetles EKRE fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 502 kolmel istungil:

Komisjoni kahel viimasel istungil osalesid Aadu Musta asendusliikmena Jaanus Karilaid, Kristina Šmigun-Vähi asendusliikmena Aivar Viidik ning Anneli Ott oli Marko Šorini asendusliige. Kutsutud olid Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ja õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Maarja-Liisa Vahi.Võtan Vahi.Võtan siinkohal kokku komisjonis toimunud arutelu, milles osalesid protokollilises järjekorras Signe Kivi, Margit Sutrop, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Aivar Viidik ning loomulikult eelnõu esitaja Jaak Valge.

Rõhutati, et ei toetata ülikoolideülest õppekavadel õppeastmete kaupa piirmäärade seadmist. Rõhutati, et et rahvusvahelistumise osakaalud lepitakse halduslepingutes kõrgkoolide põhiselt, kuna olukord, vajadus ja praktika on eri ülikoolides väga erinev ja võiks siiski kehtida kõrgkooli enda spetsiifikast tulenev lähenemine. Doktoriõppele pööratakse siiski eraldi tähelepanu ning kavandamisel on punkt, kus doktoriõppe lõpetaja valmistatakse ette vähemalt B2 keeletasemel eesti keele oskusega. Eelnõus toodud seaduse tasandi piirangud ei taga Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamusel õppekvaliteedi tõusu ega suurenda seotust tööturuga. Jaak Valge debateeris vastu, et kvaliteeti peaks mõõtma siiski teiste vahenditega, milleks võivad olla ka erialaoskused ja võimekus pärast lõpetamist. Ta tõi välja, et tema arvates Eesti kõrghariduse probleemiks on kvaliteedi tohutu langus ja seda tõestavad tema toodud kaudsed näitajad. Ta lisas, et on probleem üliõpilaste õppima minemisega välismaale, ja tõi välja, et tema arvates, kui nad ka lähevad, võib see paljudel juhtudel tähendada lihtsalt ajaveetmist. Ometigi nõustus härra Valge, et välissemester on õppekvaliteedi tõstmiseks ja silmaringi avardamiseks vajalik ja teretulnud, aga tulemusrahastuse määramisel ei ole tudengite mobiilsusel mingit tähtsust. Selle peale tõi Kristi Raudmäe välja, et tegelikult ongi kõrghariduses mõõdetaval kujul kvaliteedinäitajate leidmine kõikidele riikidele üks keeruline probleem. Kvaliteeti hinnatakse nii teaduse evalveerimise kui ka institutsionaalse akrediteerimise kaudu. Selge on see, et probleemseid teemasid püütakse mõjutada ka rahastamise kaudu. Näiteks on juba välja jäetud välisüliõpilaste näitaja, kuna see ei ole tõesti enam teema, mida oleks vaja rahastamise kaudu mõjutada. Signe Kivi, teie ees kõneleja arutelu oli keskendunud arusaamisele, et täiesti mõistetav on eelnõu algatajate mure eesti keele kaitse Ma tegin ettepaneku, et leiaks äkki siin Riigikogu saalis ühisosa eestikeelse hariduse sisseseadmisel Eesti Vabariigis alates alusharidusest. See võiks olla esimene samm. Rõhutasin ka, et minu meelest on Eesti Vabariigis palju neid kohti, kus eesti keele kaitset tulebki palju tõsisemalt läbi viia kui ülikoolides, ja me kõik võiksime selle eest seista. Ma ei olnud nõus väitega, mis siin saalis ka kõlas, et mobiilsus on kuidagi lihtne ajaveetmise vorm ja Erasmuse programm on ajast ja arust. Tõin selle kohta näiteid kunstiakadeemiast, kus tagasiside üliõpilastelt, kes on veetnud semestri valitud välisülikoolis, on väga hea, samuti on tagasiside nendelt üliõpilastelt, kes tulevad meile, väga positiivne. Rõhutan veel, et kunstiakadeemia õpetab nii eesti keelt kui ka eesti kultuuri ja [Eesti] ajalugu ning teeks seda rohkem, kui me suudaks seda projekti rohkem rahastada. Margit Sutrop võttis sõna mõlemal koosolekul. Ta ei nõustunud samuti seletuskirjas toodud väitega ülikoolide kvaliteedi languse kohta. Ta leidis, et puuduvad andmed ja uuringud, mis näitaksid, et kiire ingliskeelestumine toob kaasa kvaliteedi languse. Kvaliteedi langus on, kui ta on, kompleksne. Väga paljuski on tegemist üldhariduskoolide murega, mis kandub tõepoolest ülikoolidesse, kes hakkavad tegema vigade parandust. rõhutas ja tõi välja, et kõrghariduse kvaliteedi langust mõjutab kindlasti rahastuse üldine seis. Aga ingliskeelestumise tagab ülikoolide soov olla maailmakaardil, rahvusvahelisel maastikul, ja tuleb natukene ka sellest, et praeguste rahastamise tingimuste korral on tegemist ülikoolide ainukese võimalusega kaasata eraraha. Nii et tema arvamusel tuleks tegeleda pigem selle piirangu mahavõtmise kui ingliskeelse õppe piiramisega. piiramisega. Margit Sutrop lisas veel, et raha teenimise kõrval on ülikoolidel suur motiiv luua avatud õpikeskkonda, anda üliõpilastele nii kommunikatiivseid kui ka kultuurilisi pädevusi, samuti keeleoskust. Lisaks rahastusele on suureks probleemiks oma tudengite vähesus, samuti on jätkuv probleem erialade dubleerimise küsimus, mida saaks lahendada kõrgharidusmaastiku korrastamisega. Margit Sutrop küsis Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatelt, kas on teada, kui paljud Eesti gümnaasiumide lõpetajad lähevad õppima välismaa ülikoolidesse. Kas võib arvata, et juhul kui Eestis ingliskeelsete õppekavade arv väheneb, siis Eesti üliõpilased suunduvad veel rohkem mujale ülikoolidesse õppima? Kristi Raudmäe vastas, et paraku puuduvad andmed Eesti üliõpilaste kohta välismaal. See on minu meelest huvitav teave, meil võiks need andmed siiski olla. Aga need andmed, mis on, näitavad, et aasta-aastalt tõesti väheneb nende üliõpilaste osakaal, kes kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkavad Eesti ülikoolis. Arutellu sekkus Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes samuti tõdes, et ta mõistab algatajate soovi tõsta eesti keeles õppimise mahtu, aga leidis, et eelnõu sõnastus nagu sõdiks ingliskeelestumise vastu ja pigem võiks mõelda sellele, et rõhutada eesti keeles õppimise olulisust ja selle mahu suurendamist, siis kaoks eelnõust selline võõraviha tunnetus. Aga üliõpilaste mobiilsuse vähendamine ei ole lahendus. Samuti leidis Viktoria Ladõnskaja-Kubits, et eelnõu on tegelikult seotud kõrghariduse rahastamise küsimusega ja selle lahenduse leidmiseks on vaja poliitilist tahet. Kristi Raudmäe vastas, et Haridus- ja Teadusministeerium läheb suurema eelarvetaotlusega riigi eelarvestrateegia arutelule. Samal ajal valmistab ministeerium ette kõrgharidusseaduse muudatust, mis suurendaks üliõpilaste omavastutust ning muudaks rahakasutuse efektiivsemaks. On ettepanek piirata võimalusi tulla samale kõrgharidusastmele mitmendat korda õppima, samuti võidakse pikendada aega, mis järel saab uuesti ülikooli tulla, ja neid meetmeid veel. Ma tean, et

Helle-Moonika Helme sõnas, et eelnõu eesmärk ei ole kellegi vastu sõdida, aga ülimalt oluline on mitte kaotada kõrghariduses kõrgekvaliteedilist eesti keelt ning eesti keel ei tohi taanduda köögikeele tasemele. Helle-Moonika Helme leidis siiski, et rahvusvahelistumise punktid olid mingil hetkel väga vajalikud ning need on toonud Eesti kõrgharidusse ka kvaliteeti. Sellega saab ainult nõustuda. Helle-Moonika leidis ka, et eelnõu muudatused ei võta tegelikult vajadust suurema reformi järele. Eelnõu algatajad olid seisukohal, et ülikoolide missiooniks on edendada teadusi ja kultuuri ning rahastamisel tuleb arvesse võtta õppekvaliteeti. Ent ülikoolid ei pea Eesti maksumaksja arvel toetama rahvusvahelistumist ja edendama rahvusvahelist mobiilsust, mida praegune kõrgharidusseadus nõuab. Ka Jaak Juske leidis, et fundamentaalseks probleemiks on kõrghariduse krooniline alarahastamine. Ta arvas, et kui ülikoolide rahastamine aasta-aastalt väheneb ning ülikoolid on sunnitud eestikeelseid tasuta õppekavasid koomale tõmbama ja sulgema, siis sellest eelnõust ei ole kasu seni, kuni puudub poliitiline kokkulepe liikuda kõrghariduse rahastamisel tagasi 1,5%-ni SKP-st. Ta tõi ka välja, et tal jääb mulje, et eelnõu koostaja on kehtivast seadusest sõna "rahvusvaheline" välja võtnud, kuna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valijale see sõna ei meeldi. Selle peale protokolliti Helle-Moonika protest. Heidy Purga viitas oma arvamuses Haridus- ja Teadusministeeriumi mittetoetavale seisukohale ja küsis, mis võiksid ülikoolide jaoks olla potentsiaalsed ohud, kui eelnõu seadusena vastu võetakse. Kristi Raudmäe vastas, et eelnõu §-s 1 toodud protsentide seadmine teeks ülikoolide töö üsna keeruliseks ning võõrkeelsetel õppekavadel õppijate põhjused on väga erinevad. On õppekavad tulu toomiseks, n-ö eksportõppekavad, aga on ka vajalikud valdkonnad, kus ei ole piisavalt Eesti üliõpilasi, et avada õppegrupp. Doktoriõppega on probleemid veelgi keerulisemad, sest ülikoolid peaksid väga suurest osast doktorantidest loobuma. Haridus- ja Teadusministeerium püüab probleemi lahendada teiste meetmetega, halduslepingute kaudu, ja see seisukoht on siin saalis täna ka korduvalt kõlanud. Aivar Viidik viitas eelnõu seletuskirjale, mis ütleb, et aastatel 2005–2016 lõpetanud välisüliõpilastest on Eestisse tööle jäänud 21%, aga näiteks 2016. aastal juba 26%. Seletuskirjast lähtub ka, et Tartu Ülikooli näitel ei saaks välisüliõpilased Eestisse jääda seetõttu, et nad ei ole omandanud piisavalt hästi eesti keelt. Ta küsis algatajalt, kas juhul, kui välisüliõpilased omandaksid rohkem eesti keelt, siis kas eelnõu algatajad on seda meelt, et Eestisse peaks jääma ja võiks jääda neid rohkem tööle ja elama. Algatajate esindaja Jaak Valge vastas, et Eesti ülikoolid peaksid välisüliõpilasi ette valmistama nendel erialadel ja nende pädevustega, mida Eesti ühiskond ja Eesti tööjõuturg vajab. On täiesti elementaarne eelistada, et Eesti maksumaksja arvel ette valmistatud isik jääks Eestisse. Seejärel tegi Jaanus Karilaid ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada ja lükata menetlusotsuste hääletamine järgmisele istungile. Tema leidis, et debati pidamine Riigikogus on väga oluline. Seega, järgmisel päeval, 3. mail käesoleval aastal tegi komisjon kolm otsust. Kõigepealt, võtta eelnõu täiskogu päevakorda tänaseks, 10. maiks. Ettepanek võeti vastu konsensuslikult. Loen ka komisjoni liikmete nimed ette: Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Jaanus Karilaid, Signe Kivi, Anneli Ott, Heidy Purga, Üllar Saaremäe, Margit Sutrop, Jaak Valge, Aivar Viidik. Teiseks, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Selle poolt oli 8 komisjoni liiget, vastu ei olnud olnud keegi, erapooletuks jäi Jaak Juske. Ja kolmandaks, Jaak Valge ettepanekul määrata juhtivkomisjoni esindajaks Signe Kivi, otsus võeti vastu konsensuslikult. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Tundub, et küsimusi ei ole. Sellisel juhul läheme läbirääkimiste juurde. Kõigepealt Priit Sibul, palun! Aitäh, istungi juhataja! Head kolleegid!

selle väga hea eelnõu saab üheskoos veel paremaks muuta. Ja mulle tundub, et see taotlus ja tahe on vähemalt see, mis puudutab mind ja mulle tundub, et meie erakonda ja eelnõu algatajat – küllalt sarnane, kuigi justkui võis jääda mulje, et keegi kusagile küünemusta, mitte seekord Aadu Musta, ajada tahab. Minu meelest on üsna üheselt selge, et selle eelnõu eesmärk ei ole võitlus ingliskeelestumisega, nii nagu natukene ka mulle endale lugedes mulje jäi, aga kui ma kuulasin Jaak Valget ja tema vastuseid ja Helle-Moonika protesti komisjonis, siis ma sain aru, et et seda taotlust sellisel kujul kindlasti ei ole. Ka meie arusaam on see, et küsimus ei ole mitte võitlemises rahvusvahelistumise või inglise keele vastu, vaid ennekõike see, et meil oleks tasemel tasemel eestikeelne kõrgharidus ja kuidas seda nõndaviisi oleks võimalik üles ehitada, et need üksteist ei sega. Ka siin arutelu käigus käis

maksumaksjal võiks eestikeelne kõrgharidus tasuta olla. Tegelikkuses on see kujunenud nõnda, et ülikoolides oma huvidest lähtuvalt, mis on täiesti arusaadav, on järjest kasvanud ingliskeelsete õppekavade osakaal ja seda kahjuks eestikeelsete arvel. See kindlasti ei olnud see nägemus ja arusaam, mis mis meile sobiks, aga kindlasti selles kontekstis see eelnõu aitab meid ideaalile lähemale. On üsna selge, et praegu on kõrghariduses kaks olulist probleemi. Üks on eesti keele probleem, mis siin eelnõus olulisel määral leiab leiab lahenduse, ja teine küsimus on nii, nagu ma ka Jaagu käest küsisin, et küsimus ei ole ju ainult selles, kuidas me mingeid asju seaduses sõnastame, vaid kas sellele ka finantse Kui ministeerium ja minister ütlevad, et nad on ka sellest murest aru saanud, siis tegelikult me teame ju, et halduslepingud ülikoolide ja riigi vahel on sõlmimata. See on erakordne, seda pole kunagi varem toimunud. On selge, et ülikoolid rektorite suu läbi on kordades välja öelnud, et nad seda sellisel kujul teha ei saa, sest see praegusel kujul riigi poolt ette pandud halduslepingute maht ei võimaldaks neil [anda] kõrgharidust niiviisi, et see toimuks kvaliteedi kaotuse arvel ja sellepärast ei ole neid halduslepinguid võimalik sellisel kujul heaks

Ja eks riigieelarvest tuleb meil kõrgharidusse täiendavalt panustada, sest nii nagu jutt läbi käis meil diskussioonist, et 1,5%-lt on vahendid kõrgharidusele kukkunud olulisel määral ja meil ei ole võimalik seda teha. Aga nii nagu ma ütlesin, et ideaal peaks olema see, et vähemalt minul ja meil – ei ole probleemi, kui ülikoolid suudavad endid rahastada ja seda ingliskeelset õpet ei viida [ära], et sealtkaudu kõrgharidust kaasfinantseerida, aga kindlasti ei tohi ja ei saa see olla eestikeelse kõrghariduse arvel.

aga see, et meil lektorid teenivad täna vähem kui õpetajad, ehk inimesed, kes peavad õpetajaid õpetama ... Palun ka lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! Kolm minutit lisaaega, palun! ... nende töötasu on väiksem kui õpetajatel, siis kindlasti on vaja lektorite, kaasprofessorite, professorite palka tõsta. Me oma erakonnana näeme, et lektori palk peaks olema vähemalt kahekordne Eesti keskmine ja professoril neljakordne Eesti keskmine palk. Ja kui on vaja, siis tuleb selleks võtta laenu. Kindlasti me peame silmas ennekõike just neid professoreid, kes õpetavad eesti keeles.

kas ingliskeelsete õppijate arvel või kusagilt mujalt, muukeelsete õppekavade ja professorite palk ei ole kindlasti Eesti maksumaksja küsimus. Kui me need küsimused saaksime ilusasti koos ära lahendatud, siis ma arvan, võiks kiires tempos ja korras edasi minna. Nii et me toetame selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist ja jätkuvat arutelu. Aitäh! Jaak Juske, palun! Austet istungi juhataja! Hea Riigikogu! Hea kõrgharidusrahvas! Kui sellele eelnõule esmapilk heita, siis tundub, nagu oleks tegemist sammuga õiges suunas. Aga kui sellesse eelnõusse ja seletuskirja süüvida, siis tundub, et ühte eelnõusse on pandud Ma arvan, et mure eestikeelse kõrghariduse tuleviku pärast on siin saalis meil ühine mure, mis Riigikogu liidab, kõiki fraktsioone. Ja ma arvan, et see on täiesti kaalumist väärt ettepanek, et fikseerida seaduses eestikeelse kõrghariduse nii-öelda miinimumnumbrid.

avatud, kaasaegne, maailmaga suhtlev Eesti on keskmisele EKRE valijale kahjuks üpris võõras ja kõik võõrad mõjud tunduvad neile saatanast. Sellepärast on igati loomulik, et EKRE selliseid eelnõusid siia esitab. Aga kahtlemata oleks selle eelnõu seaduseks saamine praegu väga halb märk Eestist kogu maailmale, sest rahvusvahelised kontaktid on osa kaasaegsest, kvaliteetsest Euroopa, lääne ülikooliharidusest ja Eesti on osa lääne haridussüsteemist ja lääne väärtusruumist. Me võime selle üle vaielda, kas rahvusvahelised kontaktid on ülikooli jaoks eesmärk või vahend, aga ta on loomulik osa kaasaegsest avatud lääne kõrgharidusest. Ja tõepoolest, nagu ka eelkõneleja ütles, see eelnõu tegelikult ju ei lahenda Eesti kõrghariduse peamist probleemi, milleks on üha süvenev ja krooniline alarahastamine. Kui meie kõrgharidus sai mõned aastad tagasi SKT‑st 1,5%, siis täna läheneb see protsent juba ühele. Ja on ikkagi ääretult skandaalne, et meil on seis juba kolmandat kuud, kus avalik-õiguslikud ülikoolid ei ole valmis ministeeriumi ehk Eesti riigiga halduslepinguid sõlmima, sest sellise rahastusmudeliga ei ole meie ülikooliharidus enam konkurentsivõimeline ja löögi alla on sattunud just nimelt tasuta eestikeelne kõrgharidus. Seesama mure, mis meid siin saalis liidab. Ma loodan, et nüüd, kui me hakkame õige pea arutama järgmiste aastate riigi eelarvestrateegiat või järgmise aasta riigieelarve seaduse eelnõu, siis just nimelt kõrghariduse rahastamine, jätkusuutlik rahastamine, selle suurendamine on teema, mis ka Riigikogus päevakorda tõuseb ja mis tõesti leiab toetushääli kõikidest fraktsioonidest, olgu tegemist valitsuse või opositsiooniga.

Ma arvan, et kuigi sellel EKRE eelnõul on väga suuri miinuseid meie fraktsiooni jaoks, siis arutelu sel teemal on igati kiiduväärt ja just nimelt eestikeelse kõrghariduse tulevik on on see, mis paneb ka meid toetama seda, et eelnõu menetlusega võiks jätkata. Aga veel kord: palju olulisem on leida ülikoolidesse, kõrgharidusse lisaraha. Aitäh! Margit Sutrop, palun! Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saadikud! Head kuulajad! Tahan Reformierakonna nimel öelda, et Reformierakond ei saa seda eelnõu sellisel kujul toetada ja ei pea mõttekaks ka niisuguste numbrite seadmist, küll aga tervitab arutelu üldse kõrghariduse kvaliteedi teemal.Nüüd,

päris objektiivselt, et tegemist on kiire ingliskeelestumisega, sest see kõik on väga suhteline, mida me peame kiireks ja mis on see eesmärk, mida me üldse soovime. Numbrid ise ei näita mitte midagi selles mõttes, et kui me ütleme, et meil on praegu välisüliõpilaste osakaal 10%, siis see on tegelikult suhteliselt väike number. Ma olen ise nõustamas mitut Saksamaa ülikooli, kes teevad ekstsellentsi ülikooli staatuse saamiseks suuri pingutusi, et välisüliõpilaste osakaal oleks 20%. Nad peavad väga oluliseks, et magistriõppesse aga ka doktoriõppesse tuleks palju välisüliõpilasi, sest see on ajude jaht, see on võimalus ka oma teadust rahvusvaheliselt üle maailma laiali viia. Need on inimesed, kes on kultuurisaadikud. Selleks et tõsta näiteks saksa keele osatähtsust, peetakse seda väga oluliseks. Soovime ju ka meie eesti keele osatähtsust osatähtsust ja Eestit maailmakaardile rohkem viia. Ma tahan öelda ka kolmanda väite, miks seda ei saa niimoodi toetada. Haridus- ja Teadusministeerium ise on juba sellesse diskussiooni andnud oma panuse ja tõepoolest peab oluliseks, et ülikoolide rahvusvahelistumine ei toimuks lihtsalt kvantiteedis, vaid et meil oleksid kvaliteetsed välistudengid, toimuks nõudlikkuse kasv ja samas, et ingliskeelsetel õppekavadel oleks ka eesti keele ja kultuuri moodul, et meie tudengid õpiksid eesti keelt, saaksid selle kaudu integreeruda ühiskonda, aga ka osa meie keelest ja kultuurist, kui nad ei jää siia tööle, sest see ei ole eesmärk, et nad kõik siia jääksid. Tahan öelda ka seda, et ma soovin kiita ja tänada meie ülikoole ja rakenduskõrgkoole, kes on teinud väga suuri pingutusi viimastel aastakümnetel selleks, et me rahvusvahelistumist üldse oleme ülikoolides edendanud. See ei ole tulnud iseenesest. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas rahvusülikool tegutses Tartus kui kinnises linnas, kuhu väliskülalised said tulla ainult üheks päevaks ja õhtuks pidid nad sellest linnast lahkuma, kuidas oli võimalik seal rahvusvahelist teadust teha ja edukas olla? Mäletan seda, kuidas Juri Lotmani juubeli puhul räägiti sellest, kuidas Lotman sai pidevalt kutseid välismaale esinema minemiseks, aga pidi need kõik ära ütlema, sest ei saanud viisat, et kuhugi minna. Kui ma ise läksin õppima Konstanzi ülikooli, siis minu jaoks oli see väga suur võimalus pärast lühikest õppimist Oxfordis ja Oslos omandada doktorikraad Saksamaa ülikoolis tasuta ja õppida õppekaval, mis oli küll saksakeelne, aga lõpetada ingliskeelse doktoritööga. Ma arvan, et see ei ole päris õige, mida Jaak Valge ütleb, et ütleb, et emakeeles õppimine annab parima kvaliteedi. Emakeelt peab oskama ja süvitsi mõelda tuleb muidugi oma keeles, aga kindlasti annab see väga palju juurde, kui sa saad õppida rahvusvahelises keskkonnas, kui sul on olemas keelteoskus. Tuletame ka meelde, et Eesti riigi ülesehitajad olid kõik mitmekeelsed. Neil oli võib-olla ka kodune keel midagi muud kui eesti keel, nagu Jaan Poskal näiteks vene keel, ja ometi suutsid nad kanda neid ideaale väga kõrgelt. Nii et see ei ole nii üksühese seosega. Ja tahan öelda nüüd paari sõnaga sellesse diskussiooni. Signe Kivi tõesti väga pikalt ja põhjalikult meie komisjonis toimunud diskussiooni juba edasi andis,

ja välisüliõpilasi on vaja, aga ainult siis, kui nad nii-öelda aitavad kaasa meie tööturule.Tooksin siia vastu selle, et võib-olla see diskussioon on ka ajakirjanduses sageli läinud kiiva. Tegelikult on välisüliõpilasi vaja väga mitmel põhjusel ja toon siin kiiresti välja lausa kaheksa põhjust, miks neid on tegelikult vaja. [Esiteks,] teadus ja sellel põhinev kõrgharidus on rahvusvaheline. Avatus ja ideede vaba liikumine on kogu vaimse rikastumise, teaduse ja kõrghariduse alus. Teiseks, siin õppinud tudengid, kes on siin mitte ainult läinud tööle, vaid lähevad mujale pärast elama, on meie saadikud. Nad on saadikud maailmas, nad viivad eesti keele, kultuuri ja ka meie maa ja poliitika arusaamise maailmasse ja seda me näeme praegu Ukraina sõja jooksul väga-väga olulisel määral. Kolmandaks, rahvusvaheliste õppekavade kaudu me tõesti rikastame Eesti tööturgu. Need arvud on väga erinevad. IKT-s on see lausa 38%, tehnikaerialadel 41%, tööstuses näiteks 35%. See on väga oluline panus ja meil on suur tööjõupuudus.Neljandaks, Eesti tudengid õpivad meelsasti rahvusvahelistel õppekavadel. Tõepoolest, kõrghariduse kohta on teada, et ainult 60% praegu meie gümnaasiumi lõpetajatest jätkab Eesti kõrgkoolides.

loengus käimist käivad nad eesti teatris, loevad eesti raamatut, suhtlevad Eesti inimestega ja tarbivad Eesti meediat. See on väga hea võimalus anda Eesti üliõpilastele võimalus olla oma kultuuriruumis, aga omandada kultuuriline ja keeleline pädevus. võõrkeelsed õppekavad toovad meile lisavahendeid, aga mitte piisaval määral, sageli me maksame peale. Võimalus saada üliõpilasi on igal pool tegelikult oluline, aga Eestis on paljudel erialadel puudu ka tudengikandidaate. tippspetsialiste vajatakse väga vähe. Näiteks minu erialal, filosoofias, vajame me mõnd üksikut doktorikraadiga inimest, bakas on tudengeid palju, aga magistris on väga tervendav, et me saame ka rahvusvahelisi tudengeid. Seitsmendaks, see tõstab õppekvaliteeti. Tudengite õpetamine muudest kultuuridest paneb õppejõu rohkem pingutama ja see on väga oluline. Mäletan, kuidas ingliskeelsel õppekaval õppides üks Hiina tudeng pärast loengut minu juurde jooksis ja arvas, et ta saab nii nagu Inglismaal pärast veel tund aega konsultatsiooni, et mis ta siis nüüd tegema peab. Nad on sageli väga palju nõudlikumad kui Eesti oma tudengid. See kõik rikastab ja ma arvan, et seetõttu ei tohiks me olla nii kitsarinnalised ja peaksime toetama seda avatust ja rahvusvahelistumist, tehes seda mõistlikul määral ja kindlasti kindlustades kvaliteedi. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 502 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 24. mai kell 17.15. Aitäh! Tänane viies päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 562. Tegemist on esimese lugemisega. Siia peaks tulema eelnõu tutvustama Riigikogu liige Raimond Kaljulaid, aga ta andis meile märku, et tal läheb mõni minut aega. Ootame siis mõne minuti. Ma ei tee vaheaega.

Austatud kolleegid, ma väga vabandan teie ees. Mul on väike spordivigastus ja seetõttu ma olin aeglasem, kui ma oleksin ette kujutanud. Aga selle võrra meeldivam on siin teie ees olla, et rääkida sedavõrd olulisest eelnõust, mille me oleme sotsiaaldemokraatidest saadikutega algatanud ja mis puudutab tulumaksuseaduse muutmist.Nimelt, me elame praegu mitmes mõttes erakordsel ajal. Kui te vaatate makromajanduslikke näitajaid, siis paraku tuleb tõdeda, et ühelt poolt oleme etapis, kus majandus jaheneb. Majanduskasv, mis on viimastel aastatel olnud, on pöördumas languseks. Paljudel majandussektoritel oli keeruline juba kroonviiruse kriisist tingituna,

Ja nii sellel sõjal kui ka Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidel on omakorda mõju ja hind. See väljendub väga üheselt ka meie inimeste toimetulekus.Hindade kiire tõus, millest on siin saalis juba mitmel korral räägitud. Viimased inflatsiooninäitajad näitavad, et hinnad on tõusnud suurusjärgus 20%. See tähendab ikkagi seda, et sisuliselt on õhku haihtunud viiendik inimeste sissetulekust ja säästudest. Väga paljudel leibkondadel, loomulikult esmajoones neil, kes niigi elasid kas siis allpool vaesuspiiri või selle piiril, eelkõige kui me räägime eakatest, üksinda elavatest eakatest, lastega peredest, kellel juba oli keeruline, on loomulikult praegu veel keerulisem ots otsaga kokku tulla. Sedavõrd kiire hinnatõus mõjutab ka kõiki neid peresid, kelle kohta me võiksime öelda, et nad on toimetulevad, moodustavad Eestis keskklassi, aga sellele vaatamata on nende jaoks praegune majanduslik olukord erakordselt keeruline.Kui me nüüd mõtleme selle peale, millises olukorras me oleme julgeoleku mõttes, siis ma arvan, et me kõik mõistame seda, et on erakordselt tähtis hoida, kaitsta ja toetada kõigiti Eesti ühiskonna ühtsust ja sidusust. See on hetkel olulisem kui kunagi varem viimase kolme kümnendi jooksul. Seetõttu oleme meie pakkunud välja ühe võimaliku lahenduse, kuidas Eesti peresid, Eesti inimesi praeguses keerulises olukorras täiendavalt toetada, kuidas anda inimestele võimalus paremini toime tulla. Mitmed kolleegid on teinud selles suunas teistsuguseid ettepanekuid. Õige pea räägime ju näiteks tarbimismaksude langetamisest. See See eelnõu on ilmselt homse istungi päevakorras ja ma arvan, et see saab ka olema oluline arutelu.Meie ettepanek baseerub väga olulisel põhimõttelisel seisukohal ja see põhimõtteline seisukoht on järgmine. Kuigi on väga oluline, et meil on sotsiaaltoetuste süsteem, toimetulekutoetuste süsteem ja abivajajaid aidatakse, siis fundamentaalselt soovib valdav osa Eesti inimesi ära elada sellest palgast, mille nad ausa tööga on välja teeninud. Palgast peab piisama, et elada, tunda ennast majanduslikult turvaliselt, koolitada oma lapsed, et oleks katus pea kohal ja oleks kaetud igapäevased kulutused. Samamoodi ei soovi Eesti eakad sõltuda valitsuse või ka omavalitsuse ühekordsest heldusest, žestist, mida nende suunas tehakse, vaid nende ootus on ikkagi see, et elu jooksul tehtud tööga välja teenitud pensionist piisab, et toime tulla. Seetõttu oleme meie enda pakutava lahenduse teraviku suunanud just nimelt sellele, et Eesti inimeste tulusid suurendada. Kui me räägime näiteks kolleegide ettepanekust, mille juurde me jõuame mõnevõrra hiljem, siis selle eesmärk on vähendada kulusid. Aga meie eesmärk on just nimelt suurendada tulusid.Kuidas me seda teeme? See See eelnõu ja see maksumuudatus koosneb laias laastus kolmest kõigile lihtsasti mõistetavast osast. Esimene neist puudutab niinimetatud tulumaksuvaba miinimumi ehk seda osa inimese tuludest on see palgatulu, pensionitulu –, mida ei maksustata tulumaksuga. See on täna 500 eurot. Kui te meenutate, siis 500 euroni tõsteti

see oli valitsus, kuhu kuulusid Keskerakond, Isamaa, sotsiaaldemokraadid, kes viisid läbi tulumaksureformi –, on püsinud muutumatult. Meie esimene ettepanek – ja seda ettepanekut oleme me siin saalis teinud korduvalt ka varem – on tõsta tulumaksuvaba miinimumi. Me oleme selleks piiriks välja pakkunud 654 eurot, mis on tänane alampalk võib-olla mõnevõrra sümboolne –, et alampalk oleks tulumaksuvaba. Kui kolleegidel on teisi ettepanekuid, ma ei tea, et see võiks olla hoopis 750 eurot või 1000 eurot või 520 eurot, no räägime sellest – muudatusettepanekuid saavad ju kõik teha aga põhimõtteline selline esimene meie ettepaneku osa on see, et tõsta tulumaksuvaba miinimumi inimestele reaalsuses, kõigile neile, kelle palgale üldse rakendub tulumaksuvaba miinimum. Me ju teame, et Eestis kõige kõrgemat tulu teenivatel inimestel tulumaksuvaba miinimum langeb ühel hetkel nulli, see on maksuküüru lõpus. Kõigile neile, kellele rakendub tulumaksuvaba miinimum, tähendab see otsest sissetulekute tõusu. Teine osa sellest reformist, mida me välja pakume, on tõsta selle niinimetatud maksuküüru algust. Ehk kui praegu alates 1200‑eurosest tulust hakkab tulumaksuvaba miinimum vähenema, kuni ta jõuab ühel hetkel nulli, siis meie ettepanek on tõsta selle küüru algus 2000 euroni. Siin on samamoodi, et selle üle võib vaielda, võib-olla kolleegidel on ettepanekuid, et see peaks olema hoopis, ma ei tea, 1894 eurot või hoopis 2201 eurot või midagi muud sellist. Mõtleme, kus see õige piir peaks 2022. aasta hindade ja palkade juures olema. Aga kindlasti peaks ta olema kõvasti kõrgemal, kui on tänane piir. Ma toon teile ühe näite. Tänasel hetkel me kõik teame, Eestis on suur probleem õpetajate puudus. Õpetajate puudus ei puuduta mitte ainult enam maapiirkondi, millest räägiti juba ammu aega tagasi, vaid tegelikult ka suurtes linnades on väga keeruline leida koolidesse õpetajaid. Õpetajate keskmine palk on tänaseks kasvanud sinnamaale, et õpetaja on juba nii kõrgepalgaline töötaja meil siin Eesti Vabariigis, et tema tulumaksuvaba miinimumi hakatakse vähendama. Ehk õpetaja peab hakkama maksma kõrgemat tulumaksu määra. See on ju üsna ebamõistlik olukord, kui me mõtleme, tegemist ei ole mingisuguse superkõrgepalgalise töötajaga. Vastupidi, õpetajate palgad peaksid veelgi tõusma, nende suhe keskmisesse palka peaks paranema. Nii et meie ettepaneku teine osa on lihtsas eesti keeles öeldes see, et toome õpetajad maksuküüru alt välja, toome üldse suure osa Eesti töötajatest sealt küüru alt välja, et nende sissetulekud maksuvalemi tõttu Ja kolmas osa, mis on lahutamatult seotud sellesama küüru alguse tõstmisega, on selle küüru pisut laugemaks muutmine, mis tähendab seda, et see, kuidas tulumaksuvaba miinimum hakkab vähenema, ei toimuks nii järsult kui praeguses arvestuses.

Mis on meie pakutava meetme, ma arvan, suur eelis selliste ettepanekute ees, nagu näiteks aktsiiside langetamine või teatud kaupade käibemaksu langetamine, mille üle võib ka arutleda? Praeguses olukorras, ma arvan, need ideed on asjakohased ja selles mõttes ei ole kindlasti mõtet neid laualt maha lükata. Aga mis on suur eelis? Me teame teiste riikide ja teiste majanduste kogemusest seda, et kui me käibemaksu teatud protsendi võrra langetame, ei tähenda see tarbijatele automaatselt seda, et samavõrra langevad ka hinnad. Või kui me kütuseaktsiisi teatud summas vähendame, ei tähenda see automaatselt seda, et kogu see soodustus jõuab kütuse ostjani. Osa sellest rahast läheb tee peal kaduma. Kui me tulumaksu langetame, siis ei lähe kaduma sentigi. Inimesed saavad selle raha oma kontole, see jõuab 100% nendeni. Sealt omakorda tuleb ju ka tarbimisse tagasi läbi selle – eriti kui me räägime väiksemapalgalistest, keskmise palgaga inimestest –, et nende sissetulekutest suur osa kulub siinsamas Eestis kodumaistele kaupadele-teenustele või siis vähemalt ostudele, mis tehakse siin, isegi kui need kaubad on riiki sisse toodud, ja läbi selle jõuab ka maksudena riigieelarvesse tagasi. Mis on veel, ma arvan, oluline meie ettepaneku puhul? Kui võrrelda seda näiteks aktsiiside langetamise ettepanekuga, mille on austatud kolleegid teinud, siis näiteks kütuseaktsiisi langetamise puhul me kõik ju mõistame, et sellest võidavad enim inimesed, kelle kütusetarbimine on kõige suurem, ehk see tähendab seda, et jõukamad inimesed, kellel on võimsamad, suurema mootorimahuga autod, kes tarbivad rohkem kütust, kellel on peres võib-olla kaks autot, mitte üks üks või mitte ühtegi, eks ole, nemad võidavad sellest proportsionaalselt enam. Meie ettepanek, just vastupidi, on selles mõttes väga, ma arvan, õigesuunaline ettepanek: selle puhul on võitjad eelkõige need inimesed, kelle sissetulekud on väiksemad, on keskmised. Ja kõrgete sissetulekutega inimestel, kellel praeguses kriisis on lihtsam oma sissetulekute piires piires teha muudatusi oma tarbimises, on kindlasti lihtsam ka nende hinnatõusudega toime tulla, mis ei tähenda, et see on lihtne. Ma arvan, et paljudel inimestel on keeruline.

see eelnõu on algatatud, ta adresseerib seda praegust majandusolukorda, see on selge. Aga teiselt poolt, mis mulle selle mõtte juures veel täiendavalt meeldib, [on see,] et see ei ole selline ajutine lahendus, mille me siin kokku klopsime ja siis, kui kriis läbi saab, ei ole teda võib-olla enam vaja või peab hakkama teda tagasi muutma. Tegemist on ikkagi, ma arvan, nagunii vältimatu otsusega. Ma arvan, et kui see Riigikogu koosseis ei suuda seda teha, ei suuda tulumaksu osas saavutada uusi kokkuleppeid, on see siis meie pakutud viisil või mingil muul viisil, näiteks astmelisele tulumaksule üleminek, siis peab sellega järgmine Riigikogu koosseis tegelema. Varem või hiljem tuleb nagunii seda tulumaksuvaba miinimumi hakata tõstma. Varem või hiljem tuleb nagunii hakata seda küüru nihutama või seda küüru reformima või parandama – sellest ei ole pääsu. Selles mõttes, ma arvan, selle eelnõu tugevuseks ja eeliseks on see, et me teeme täna otsuse ära ja tänu sellele teeme selle õigeaegsemalt, teeme selle

Sellega ma omapoolse sissejuhatuse, tutvustuse lõpetaksin ja olen hea meelega valmis vastama teie küsimustele, niikaua kui meil selleks istungiaega veel

Kui see astmeliselt väheneva määraga maksusüsteem välja kuulutati, sotsid olid ka seal osalised, siis käis [sellega] kaasas selline häbematu ilustamine. 86% Eesti inimestest võitvat võitvat uuest maksusüsteemist, 86% maksumaksjatest võidavad uuest maksusüsteemist. Kuidas see asi tänasel päeval on? Teatavasti on võrdluspunkt 1760 euro juures – võrdluses selle maksusüsteemiga, mis kehtis Taavi Rõivase

Aitäh! Härra Sõerd, nagu te teate, erakonnad ei saa alati päris sajaprotsendiliselt oma tahtmist. Mina näiteks mäletan seda, et Reformierakonnal oli enne eelmisi parlamendivalimisi lubadus

alati toetanud ja toetavad jätkuvalt klassikalist astmelist tulumaksu. Tol hetkel selline poliitiline kompromiss sõlmiti erakondadega, kes olid valitsuses. See, et sellest suur osa Eesti inimesi rahaliselt võitis, nad said rohkem raha oma pangaarvele, on ju matemaatiline tõsiasi ja fakt. Seda te ei saa eitada. Ma küsiksin veel lõpetuseks, et kuidas te siis kujutate ette, et meil kehtiks täna seesama ma ei mäleta, mis see Taavi Rõivase aegne tulumaksuvaba miinimum oli, 210 eurot või midagi sellist – [tulumaksuvaba miinimum]? Kas te tõesti arvate, et oleks õiglane, kui me näiteks 250‑eurose kuusissetulekuga inimeselt võtaksime juba selle 40 euro pealt tulumaksu? No minu meelest see küll õiglane ei oleks. See, et Reformierakond selles küsimuses istus niimoodi

teha maksureform, viia see läbi, et Eesti inimeste sissetulekuid sellega suurendada –, selle eest ma seda valitsust kindlasti tunnustan. Detailides, jah, loomulikult ei olnud võib-olla keegi sellega lõpuni rahul. Aga praegune valitsus ei tee ju üldse mitte midagi, mitte midagi ei tee maksude osas. Minu meelest see on tõeline häbilugu. Kui me vaatame me vaatame ka lisaeelarvet – hinnad tõusevad, inimestel on väga raske –, siis inimeste aitamiseks jälle ei tehta mitte midagi. Ma arvan, et see selline mitte-midagi-tegemise-valitsus, mis praegu on, on palju hullem kui see valitsus, mis julges otsuseid langetada. Aitäh! Aitäh! Meil on vähem kui minut jäänud istungiaega ja ma ei jõua enam järgmist küsimust võtta. Jätkame homme nende küsijatega, kes meil on,